Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 17. sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščam vas, da je umrl Srečko Hvauc, poslanec Državnega zbora v mandatnem obdobju 2004–2008. Prosim, da spomin nanj počastimo z minuto molka.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

Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 17. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 23. februarja 2024, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Najprej prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogu za umik točke z dnevnega reda seje. Poslanska skupina SDS Državnemu zboru predlaga, da z dnevnega reda 17. seje umakne 5. točko dnevnega reda, to je Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije v Republiki Sloveniji, druga obravnava. Predlog ste prejeli 1. marca 2024 in je objavljen na e-klopi. Želi besedo predstavnica predlagatelja umika gospa Alenka Jeraj? Izvoli. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Poslanska skupina predlaga na podlagi 64. člena Poslovnika, da se z dnevnega reda te seje, 17. redne seje, umakne 5. točka, Predlog zakona o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Predlog zakona je v zakonodajni postopek vložila skupina poslank in poslancev, prvopodpisana dr. Matej Tašner Vatovec in Sandra Gazinkovski. Predlog zakona predvideva, da se bo financiranje oziroma sofinanciranje kulturnih projektov in programov pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ prek javnih pozivov oziroma javnih razpisov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 »Urejanje varstva narodnih in etničnih skupnosti ter uresničevanja njihovih pravic na kolektivni ravni ima naravo ustavne materije. Ustava namreč določa posebne pravice avtohtonih italijanske in madžarske narodne skupnosti,« to določa 64. člen, »in napotuje na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 pravico do izražanja narodne pripadnosti (61. člen) ter pravico do uporabe svojega jezika in pisave (62. člen).« Konec citata.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 Prav tako posvetovalno telo Vlade, ki opravlja naloge, povsem primerljive nalogam sveta, predlagane s tem predlogom zakona, že deluje. Tudi na to v svojem mnenju opozarja Zakonodajno-pravna služba. Zaradi vsega navedenega predlagamo, da se z dnevnega reda 17. redne seje Državnega zbora umakne 5. točka.

to posvetovalno telo, ki že sedaj obstaja in že vrsto let deluje, ampak na podlagi neke ad hoc vzpostavitve oziroma kot nek vsakokratni sklep. In drugo, da se prestavi del sredstev, ki so trenutno zagotovljena v Javnem skladu za kulturne dejavnosti, pod okrilje Ministrstva za kulturo, kjer bodo točno taista sredstva, kot so že sedaj, namenjena za programe kulturnih društev nekdanjih narodov Socialistične federativne republike Jugoslavije v nek poseben sklad. In to je vse. Gre za kodifikacijo tega, kar že sedaj obstaja. Tisto, kar je pomembno pri tej zgodbi, pa je, poudarimo, da se je ta država že ob osamosvajanju, preden je postala samostojna, v dokumentih, ki so nastajali ob plebiscitu, v izjavi o dobrih namenih, v dogovoru vseh političnih strank, ki so bile takrat predstavljene v takratni skupščini, zavezala, da bo kot samostojna država namenjala posebno skrb pripadnikom nekdanjih republik skupne države, kjer so bili tudi konstitutivni narodi za slovensko osamosvojitev. In to je bistvo. Gre za simbolen korak, za potrditev tistega, čemur smo se pred več kot 30 leti kot država zavezali ob osamosvajanju. Ne gre za kolektivne pravice, gre zelo konkretno za kulturne pravice, zato je tudi resorno ministrstvo Ministrstvo za kulturo, in ne gre za obvod od ustave. Zato po mnenju predlagateljev ni prav nobene potrebe za to, da se zakon z dnevnega reda umakne. V drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu so bile z amandmaji določene stvari, tudi pomisleki Zakonodajno-pravne službe, odpravljene. Imamo amandmaje za drugo branje na seji zbora, ki bodo še dodatno izboljšali nekatere pomisleke. Kot predstavnik predlagatelja verjamem in sem prepričan v to, da je prav, da po več kot 30 letih naredimo ta sicer krajši, manjši korak naprej in začnemo izpolnjevati tisto, kar so bile

Vidim, da ne. Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Ja. Še kdo? Najprej gospa Sandra Gazinkovski. Hvala lepa. Ker so vprašanja manjšin in njihovih kulturnih pravic del temeljnega razmisleka o enakopravnih družbenih oblikah, koalicijske stranke menimo, da je končno napočil čas, da se prekine s politično ignoranco, kulturne pravice narodnih skupnosti iz bivše SFRJ pa zakonsko uredijo. Zato v Poslanski skupini Svoboda menimo, da se točka ne sme umakniti z dnevnega reda, in bomo glasovali proti umiku. Hvala.

Tujci, ki pridejo živet k nam, bi se morali naučiti slovenskega jezika, in to bi moral biti pogoj. V tem hramu demokracije o tem sploh ne bi smeli niti razpravljati. Tujci bi morali sprejeti našo kulturo in tudi naše običaje. Ali pa ste mogoče vi mislili, da se bomo mi prilagodili tujcem, ki pridejo živet k nam? Da se bodo prilagodili učitelji, vzgojitelji, zaposleni na upravnih enotah, albansko in srbsko da se bodo sporazumevali s tujci? Niste pa podprli pripravljalnic. Pripravljalnic, s katerimi smo v Novi Sloveniji predlagali, da bi se otroci tujcev, ki ne znajo slovenskega jezika, naučili slovenskega jezika. Počnete pa obratno, ravno nasprotno. In še hujše, predlagate zakon, da se bodo otroci priseljencev učili svoj lasten jezik, in to na naše stroške, stroške vseh davkoplačevalcev. Katera vlada ste vi? Katera koalicija ste vi? Čigava vlada ste? Čigava koalicija? V zgodovini so se naši predniki Primož Trubar, Anton Martin Slomšek, France Prešeren, Oton Zupančič, Simon Gregorčič, general Rudolf Maister, Valentin Vodnik z besedo in tiskano knjigo borili za to, da je naš narod in slovenski jezik obstal. In vi, spoštovana koalicija, boste zdaj uničili to, za kar so se naši predniki borili. Igo Gruden je dejal: »Naj kdorkoli kdaj te vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi: zemlja ta je naša, tvoji dedi spijo v njej, zanjo bori se naprej!« In ne boste verjeli, te besede je vodja Poslanske skupine Svoboda gospod Sajovic povedal v Dražgošah. Danes pa bo taisti poslanec požrl te besede in podprl to, da se bodo albanski otroci v slovenskih šolah na naše stroške učili albansko. Se tako borite za svoj narod? Se tako borite za narod in za jezik, vas sprašujem, slovenski jezik. Tukaj je Slovenija in tukaj se govori slovenski jezik. V Novi Sloveniji smo za to, da se ta točka dnevnega reda odstrani z dnevnega reda, zgolj umik te točke pa ni dovolj. Za take norosti je treba iti tudi na referendum. Zato smo v Novi Sloveniji vložili pobudo za referendum in naj slovenski narod pove, kakšen jezik se bodo otroci učili v slovenskih šolah. Hvala. Hvala. Želi predstavnica predlagatelja umika gospa Alenka Jeraj dodatno obrazložiti predlog za umik? Imate besedo, izvolite. Hvala lepa za besedo, še enkrat. Mogoče dodam samo nekaj stvari, ki jih v uvodu nisem povedala. Kolega Vatovec je rekel, da si ne želijo nič drugega kot to, kar že zdaj velja. To seveda ni res. Na matično delovno telo ste prinesli amandma, ki je bil sprejet na vaš predlog, s katerim ste zapovedali to, kar je povedal kolega Reberšek – da se bo moralo zagotoviti vsem otrokom, ki bodo to želeli, učenje v njihovem jeziku in da bo to morala financirati Republika Slovenija. Seveda temu odločno nasprotujemo. Povprašali smo tudi ministrstvo za šolstvo, ki seveda o tem ni vedelo nič. In zadevo bi morali uveljaviti že v roku enega leta, torej že do letošnjega septembra. Za to ste sedaj res predlagali amandma in to umikate, vendar je jasno nakazano, da se želi mnogo več od tega, kar sedaj tem pripadnikom teh narodnih skupnosti Slovenija že omogoča in izdatno financira. Zato seveda podpiramo umik. Hvala. S tem zaključujem predstavitev stališč o predlogu umika in prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Odločamo o predlogu za umik 5. točke z dnevnega reda. Pričenjamo z glasovanjem. Navzočih je 75 poslank in poslancev, za je glasovalo 29, (Proti 45.) Ugotavljam, da predlog za umik ni sprejet. Državni zbor bo 5. točko dnevnega reda v skladu s časovnim potekom seje obravnaval v sredo, 6. marca. Prehajamo na obravnavo in odločanje o predlogu za širitev dnevnega reda seje. Predsednica Državnega zbora je Državnemu zboru predlagala, da dnevni red 17. seje razširi z 9.A točko dnevnega reda, to je s Predlogom kandidatke za ministrico za pravosodje. Predlog ste prejeli 27. februarja 2024 in je objavljen na e-klopi. Želi besedo predsednik Vlade dr. Robert Golob kot predlagatelj? Ne. Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? Tudi ne. S tem zaključujem predstavitev stališč o predlogu širitve. Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Pričenjamo z glasovanjem za širitev dnevnega reda.

Državni zbor bo izglasovano širitev obravnaval kot 9.A točko dnevnega reda, in sicer jutri, 5. marca 2024, ob 9. uri. Prehajamo še na glasovanje o predlogu dnevnega reda v celoti. Predloge za širitev dnevnega reda, ki smo jih sprejeli, bomo tudi v celoti v celoti potrjevali. Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ga je prejel s sklicem in s sprejeto dopolnitvijo. Glasujemo.

Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora. Na prva tri vprašanja poslanke in poslancev opozicije ter na vprašanja poslanke vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik Vlade. Vsak poslanec oziroma poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo tri minute.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 Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora poslanec predstavi v dveh minutah, dopolnitev odgovora pa sme trajati največ tri minute. Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru predsednika Vlade, generalne sekretarke Vlade, ministrice ali ministra.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 V zvezi s to točko so se za danes opravičili: gospod Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, gospod Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, gospod Klemen Boštjančič, minister za finance, od 14. do 16. ure,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

Govorili bomo seveda o zdravstvu. V zdravstvu pravzaprav vladajo izredne razmere. Zakaj? Zaradi reforme, ki je ni, pa ste jo obljubili, in zaradi dolge stavke Fidesa. Najprej k stavki Fidesa. 27. januarja lani je bil med Vlado in med Fidesom podpisan sporazum o stavkovnih zahtevah. V njem je pisalo, da bo Vlada do 1. 4. lanskega leta pripravila poseben plačni steber za zdravnike. Ta naj bi začel veljati

kot so takrat mislili, da bo, imeli svoj poseben plačni steber znotraj javnega sektorja. Od tega se ni zgodilo nič. Podpisan je bil sporazum. Zato vas sprašujem, spoštovani predsednik Vlade: Ali ste bili seznanjeni s sporazumom med Vlado in Fidesom? Ali ste poznali vsebino tega sporazuma? Ta sporazum je res podpisal bivši minister, toda ta minister je bil podpredsednik Vlade. Ali ste takrat, ko se je sporazum podpisal, dejansko pričakovali, da boste lahko realizirali te obljube, ali ste že takrat, vlada in vi, obljubljali s figo v žepu? Zato ne čudi, da so zdaj na strani zdravništva nezaupljivi do te vlade in ne morejo več zaupati ničemur, ne samo ustnim obljubam, tudi pisnim ne.

in kdaj boste naredili nekaj res konkretnega, da se ta stavka preneha, da stopite en korak naprej? Kajti pacienti lahko samo nesrečno opazujejo, kako se javni zdravstveni sistem ruši in se na nek način privatizira. Ker če hočeš do zdravnika, ga moraš plačati. Hvala lepa za vaš odgovor.

Dejansko gre za izjemno perečo temo in mislim, da je prav, da o njej govorimo na nek način tudi brez dlake na jeziku in da stvari naslovimo take, kot so. Najprej bi se rad zahvalil vsem zdravnicam in zdravnikom, ki ne poslušajo in niso prisluhnili Fidesu, ampak so prisluhnili svoji vesti in še naprej skrbijo za paciente. In sem vesel, da so te zdravnice in zdravniki v večini v javnem zdravstvenem sistemu, in mi je žal, da je oblatenje ugleda, ki ga je sprožila ta stavka Fidesa, padlo tudi na njih in se jim za to opravičujem. Tisto, kar bi povedal glede Fidesa, ki v resnici zastopa izrazito manjšinski del zdravnic in zdravnikov, je pa naslednje. Res je, sporazum je bil lani januarja podpisan s strani prejšnjega ministra. Res je pa tudi to, da se je žal Slovenija v avgustu soočila z največjo naravno katastrofo v svoji zgodovini. Takrat smo obvestili vse sindikate, vključno s predstavniki sodne sodne veje oblasti, da bo plačna reforma zamaknjena, da se bodo učinki plačnih reform premaknili na 1. 1. 2025. To se ni zgodilo letos januarja, ampak lani avgusta in septembra. In vsi ostali sindikati razen Fidesa, 45 jih je v javnem sektorju, so razumeli, da je treba stvari zamakniti. Govorim o implementaciji plačne reforme. Fides tega ne razume, noče razumeti, raje vzame za talce paciente, najšibkejše, najranljivejše, celo invalide. Ne zanima jih nič drugega, razen kako izbojevati boljše finančne pogoje zase. Ko o tem zelo jasno spregovorimo, se od takih zahtev Fidesa ograjujejo tudi njihovi kolegi in kolegice v javnem sektorju. In zato je prav, da to jasno govorimo. Kaj bomo naredili? čas govorimo isto: plačna reforma je na mizi, pogajanja potekajo, plačna nesorazmerja v javnem zdravstvenem sistemu se lahko rešujejo samo na stebrnih pogajanjih, na katerih so prisotni poleg Fidesa še vsi ostali reprezentativni sindikati za zdravstvo, sindikati medicinskih sester, negovalnega osebja in tako naprej. Samo v okviru stebra lahko naslovimo vse plačne izzive v zdravstvu.

pozivom mladih zdravnikov in je mladim zdravnikom pred ostalimi dvignil plače, verjamem, da upravičeno. In to je glavni razlog, zakaj so se starejši zdravniki, ki so pa v večini v Fidesu, danes organizirali in zahtevajo enake oziroma v resnici bistveno višje povišice zase in in se počutijo diskriminirane s strani mladih zdravnikov. Točno ta zgodba vam pove, da ne moremo reševati plačnih nesorazmerij v zdravstvenem sistemu ločeno, za posamezne skupine, ker se bo vedno našla skupina, ki bo ugotavljala, da je ostala zadaj. Zato jih bomo, ne jih bomo, jih že naslavljamo v okviru stebrnih pogajanj. Prejšnji teden so bila stebrna pogajanja, na katerih so bile vsem sindikatom, ki so bili prisotni – in Fides je spet iz samo njemu lastnih razlogov manjkal – predstavljene nove plačilne lestvice, na katerih se lahko prepoznajo vsi, ne samo člani Fidesa, ampak tudi vsi ostali zdravniki in zdravnice, vse medicinske sestre in negovalno osebje. In odzivi, ki jih imamo, so pozitivni, od vseh tistih, ki so bili zraven in ki se v resnici hočejo pogajati o boljših pogojih. Sicer sem se pa sam dvakrat sestal s Fidesom in potem so sami prekinili te sestanke in zavrnili vse predloge, ki so bili na mizi. No in danes sem dobil z njihove strani ponovno zaprosilo za sestanek jutri – in ja, se bom sestal spet z njimi, jaz nimam nobene težave se sestajati, vedno ko si to želijo, ko jih na pogajanja ni, se pa jaz z njimi ne morem pogajati. Povem pa zdaj jasno in glasno, za kakršnekoli dodatne ukrepe bo najprej potrebno stavko zamrzniti. Zaradi tega ker je to tisto, kar paciente odrešuje. Agonije pacientov ne povzroča Vlada, ampak Fides s svojim nerazumnim vztrajanjem pri stavki. Mi smo pa vedno pripravljeni na pogovore in na pogajanja na kakršenkoli način.

bi ta dogovor veljal, če ne bi bilo ujme. To se pravi, zdaj je kriva narava, ne pa nepremišljena vlada. Jaz mislim, da imajo zdravniki dejansko po ustavi pravico do stavke, vi pa imate dolžnost, da se z njimi toliko časa pogajate, da najdete skupni jezik, ne da iščete, kdo je bolj kriv, da pacienti čakajo. Najdite pot, da boste našli rešitev. Ker kot ste rekli, brez rešitve ni javnega zdravstvenega sistema. Sama mislim, da bi vam mogoče bilo lažje, če bi že izpeljali kaj od napovedane zdravstvene reforme, kaj od napovedane zdravstvene reforme, katere del se zdaj vidi, da je pravzaprav tudi plačna reforma zdravništva. Zato vas sprašujem: Kdaj boste dejansko prišli z novo časovnico pred nas, predvsem pa pred paciente, da se bo dejansko začela konkretna reforma zdravstva in bodo zdravniki in drugi zdravstveni delavci, predvsem pa pacienti vedeli, kdaj se bodo začele skrajševati čakalne vrste, ki se podaljšujejo, in kdaj bodo ljudje dobili storitev, ki jo plačujejo? Ali že veste, kdaj boste naredili nove, prve korake vaše plačne reforme, ki ste jo tako vehementno napovedali in ste jo pravzaprav ljudem tudi obljubili? In ljudem ne ostane drugega kot samo, da čakajo.

Zdravstvena reforma, kot jo je napovedal bivši minister, se ne bo izvedla. Zato tudi bivšega ministra ni več med nami. Ker ne verjamem, da bi taka, kot jo je zastavil, lahko bila učinkovita. Ukrepi za izboljšanje stanja v zdravstvenem sistemu pa se že izvajajo. Tudi tu v parlamentu je bil potrjen interventni zakon, ki je podlaga tudi za uredbo Vlade o programih storitev, ki je bila že sprejeta in ki se izvaja, in tudi odziv na stavko, odziv na stavko, ki gre v več smereh, od reorganizacije dela, izmenskega dela do začasnega preklica soglasij za delo v zasebnem sektorju, pa tudi do razširitve nabora storitev, ki jih morajo opravljati zdravniki tudi tekom stavke, vse to je že v izvajanju. Če to želite imenovati zdravstvena reforma, vam dovolim. Ampak tu gre za ukrepe in ukrepi so bolj pomembni od velikih, zvenečih besed. Vrnil se bom na začetek. Da, lani januarja, lani januarja smo verjeli, da lahko plačno reformo začnemo izvajati z januarjem letos. In avgusta smo žal utrpeli največjo naravno katastrofo v Sloveniji. Takoj smo povedali vsem interesnim skupinam, da se bo dvig plač zamaknil, da se bo plačna reforma zamaknila. In še enkrat, od 45 sindikatov v javnem sektorju so vsi razen Fidesa to razumeli. In vsi se tvorno pogajajo v okviru krovnih in stebrnih pogajanj za izvedbo plačne reforme, edini sindikat, ki vztrajno zavrača sodelovanje na pogajanjih o plačni reformi, je Fides! Kaj vam to pove? Hkrati pa drži bolnike za talce. Pove vam, da nima namena pogajati se o boljših plačnih pogojih za svoje člane ali članice, temveč da v resnici samo izsiljuje za ozko skupino ljudi, za katero ve, da mu nikoli ne bo uspelo doseči tega, kar si želi, zato tudi neresno pristopi k pogajanjem. In zato misli, da lahko s pacienti, ki jih jemlje za talce, celo invalide, ki jim ne želijo podaljšati vozniških dovoljenj

žal, manj vredna od ustavne pravice do osnovnih človekovih pravic, ki se danes s strani predstavnikov Fidesa popolnoma neupravičeno kršijo Hvala. Gospod Zvonko Černač, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Hvala, gospod podpredsednik. Vidim, da zdravnikov res ne marate. S tem ne boste pripomogli h končanju stavke. V drugem delu sem navezala stavko tudi na zdravstveno reformo. Če se prav spomnim, je bila prva časovnica za začetek zdravstvene reforme lani aprila. Takrat še, hvala bogu, ni bilo nikjer ujme. Potem se je zgodila ujma in zamenjava ministra in zdaj prihajate s posameznimi ukrepi, jaz bi rekla, da delujete bolj kot gasilec kot pa predsednik Vlade.

kakšna bo in kdaj se bo zgodila zdravstvena reforma, ki ne bo naredila čudeža, ampak bo izboljšala stanje v zdravstvu. Sinoči so mediji poročali, da se je povečalo število nedopustno čakajočih, z januarja lani 117 tisoč na skoraj 140 tisoč.

ki ga ne dobi. Zato upravičeno pričakuje, da boste vsaj do polovice mandata prišli z dokumentom, ki bo nakazoval konkretne ukrepe in časovnico zdravstvene reforme, ki ste jo ljudem obljubili. In še nekaj vas prosim. Ne pridite z dokumentom, ki bo razvlekel to časovnico na dva ali tri mandate. Kajti pred volitvami smo vsi razumeli, da obljubljate reformo v tem mandatu, decembra ste meni na moje vprašanje odgovorili, da ste mislili dva mandata.

»Gradili bomo montažne objekte, smo že v kontaktu z največjimi proizvajalci montažnih hiš v Sloveniji. Po njihovih zagotovilih imajo kapacitete za 100 hiš na mesec. 100 hiš!« Konec navedbe. Mineva sedmi mesec od poplav, ne 100 na mesec, niti en stanovanjski objekt na podlagi tega vašega zagotovila ni v gradnji. Ministrica za infrastrukturo je po ujmi napovedala spremembo prioritet, ker sredstev za vse infrastrukturne projekte ne bo dovolj. In kaj so nove prioritete oziroma kaj se gradi oziroma je tik pred zaključkom izbire izvajalca? Prenavlja se železniška postaja Nova Gorica, kjer je vrednost s 30 narasla na dobrih 50 oziroma 60 milijonov evrov. Druga prioriteta: prenova železniške postaje Jesenice z nekaj deset potniki dnevno, vrednost 170 milijonov evrov. Tretja prioriteta: železniška postaja Ljubljana, vrednost je s 160 milijonov evrov narasla prek dveh ponudb na 260 oziroma 295 milijonov evrov, torej za debelih 100 milijonov evrov. Dražijo se ostali infrastrukturni in ostali projekti. Vaša vlada je pol leta po nastopu potrdila skoraj 10-odstotno podražitev projekta drugi tir v Vozlišče in železniška postaja Pragersko se je s 60 podražila na 80 milijonov. Mimogrede, gradi jo izvajalec Riko Janeza Škrabca, ki naj bi gradil tudi Jesenice za prek 100 milijonov višjo vrednost od prvotno predvidene. Skoraj ne mine dan, da ne beremo o kakšnem aneksu in aneksu na aneks, ki gre vedno navzgor, nikoli navzdol. Samo pri treh projektih železniških postaj, ki naj bi bile po vašem mnenju prioritete, znaša preplačilo glede na predhodno oceno 210 milijonov evrov. Torej dvakrat toliko, kot bi bilo potrebno za vseh 348 stanovanjskih hiš, ki naj bi jih bilo treba zamenjati na območju, ki so ga prizadele poplave. Proračunska sredstva so, predsednik Vlade, omejena. Prihajajo od ljudi prek davkov in prispevkov, zato je potrebno z njimi ravnati gospodarno, celo bolj kot z lastnimi sredstvi, optimalno in na podlagi jasno določenih prioritet. Nič od tega v vaši vladi ni mogoče opaziti. ste predsednik Vlade prvi in najbolj odgovorni za gospodarno rabo javnih sredstev, vas prosim, da odgovorite javnosti na vprašanje:

Hvala. Predsednik Vlade, imate besedo za odgovor. **DR. Moram reči, da je treba biti pošten, takrat ko govorimo o poplavah. Zaradi tega ker takrat ko daste v isti koš poplave in obnovo železniške postaje, na kateri sodelujejo različna podjetja, tudi iz Slovenije, gre v resnici za zavajanje. Kar se tiče nadomestitvenih objektov, 384 jih je identificiranih in ja, stroka je tista, ki je odredila, kateri so ti objekti, in stroka je tista, ki te objekte potrjuje. In prvi paket je potrjen. Ravno z današnjim dnem gre prvi paket naprej, zato da bodo ljudje lahko po proceduri, ki je bila potrjena v tem Državnem zboru brez glasu proti, proti, prišli do svojih nadomestitvenih objektov. Postopki v Sloveniji so res dolgotrajni. Zakaj so dolgotrajni? Zato ker želimo, da so vsi deležniki v prostoru, vsi njihovi interesi spoštovani. Tako tistih, ki so za, in tako tistih, ki so proti. Tako tistih, ki se bodo ukvarjali s tem, ali je nekdo dobil preveč denarja, kot tistih, ki se bodo ukvarjali, ali je dobil dovolj denarja. Z današnjim dnem bo razgrnjeno, razgrnjeni bodo sklepi strokovnega odbora za obnovo in razvoj glede prvih nadomestitvenih gradenj. Potem stečejo cenitve teh objektov, zato da bodo ti ljudje upravičeni do poštene vrednosti teh objektov pred poplavami. Na podlagi te cenitve lahko pridemo do menjalnih vrednosti in do novih objektov.

ampak tako pač je. Ti postopki tečejo in Vlada je zagotovila denar, da se ti postopki, takrat ko bo stroka opravila z umeščanjem v prostor, s cenitvami in z zagotavljanjem nadomestnih zemljišč, lahko tudi izpeljejo. In ja, objekti bodo montažni, takrat ko se bo upravičenec za to odločil, lahko se bo pa odločil tudi drugače in bo sprejel odškodnino. Kar se tiče ostalih infrastrukturnih projektov, bom pa s ponosom povedal, da največji projekt v državi, in to je drugi tir, poteka v skladu s časovnico in znotraj začetnega proračunskega okvira. To je eden redkih projektov, kjer je ravno ta vlada takoj ob začetku sprejela novelirani program in ga nova uprava, ki jo je imenovala ta vlada, tudi dosledno izvršuje. Drugi tir poteka v skladu z načrti, zaradi tega ker se ni politiziral in zaradi tega ker so bili načrti narejeni verjetno še pred prejšnjo vlado. Vsi ostali projekti, ki jih navajate, so žal rezultat tudi tega, da so se njihovi idejni projekti pripravljali, še preden je ta vlada nastopila svoj mandat. Ja, bodo, tudi sam sem zahteval poročilo o konkretnih železniških postajah in njihovih nadgradnjah, da vidim, od kod izhaja tako veliko prekoračitev začetne ocenjene vrednosti in sedanjih ponudb. Tudi mene zanima, kako je to možno. In ko bo to poročilo pridobljeno s strani pristojnih, ga bom posredoval, z velikim veseljem, vsem, tudi javnosti. Ker tudi meni ni sprejemljivo, da se lahko neka nadgradnja, ki je ocenjena na nizko vrednost, kar naenkrat poviša. Dobro se spomnim podobnih projektov v letih 2021 in 2022, ki smo jih potem tudi zavrnili, ravno zaradi tega ker so bistveno presegali ocenjeno vrednost. Tisti projekt, ki pa je bistven, in to sta dva, drugi tir in tretja razvojna os, pa poteka v skladu s časovnico, ki je potrjena in realna. In ne, ne obljubljamo nemogočih stvari, ampak obljubljamo tisto, kar bo tudi realizirano. In to pri drugem tiru še v tem mandatu. Za tem bomo tudi stali. Hvala. Gospod Zvonko Černač, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Glejte, predsednik Vlade, niste me dobro poslušali. Jaz vas nisem spraševal o popoplavni obnovi, ampak sem vas vprašal, zakaj kot predsednik Vlade in najbolj odgovorni za javne finance niste doslej storili nič, da ne bi samo pri treh prenovah železniških postaj prišlo do preplačila v višini 210 milijonov evrov, kar je dvakratnik tistega, kar potrebujete za 350 hiš, če vzamemo vrednost posamezne hiše v višini 300 tisoč evrov. In na to vprašanje mi niste odgovorili. Prejšnji mesec je bil objavljen mednarodni indeks zaznave korupcije, pod vašo vlado smo na lestvici koruptivnosti v zgodovinskem vrhu. Da imate težavo s korupcijo v lastnih vrstah, ste na nek način pred mesecem dni priznali sami, ko ste ob obisku visoke predstavnice Unicefa izjavili, da imate napol krizo v koaliciji zaradi korupcije, in to zaradi mastno preplačane, neuporabne podrtije, za nakup katere ste tudi sicer sami na Vladi glasovali. Ampak glejte, tam je šlo za 7,7 milijona evrov, v teh primerih pa gre za desetine, še več, gre za stotine milijonov evrov preplačil projektov. Oprostite, železniška postaja Jesenice 170 milijonov evrov veste, koliko je stala prenova postaje, skozi katero se sprehodi na leto desetine milijonov ljudi v Pragi? 135 milijonov evrov. Torej, dobra priprava projektov, jasno določene prioritete, transparentnost, preprečevanje kartelnega dogovarjanja v ozadju so porok za gospodarno rabo javnih sredstev, s tem pa tudi za zagotavljanje sredstev za vse potrebe. Nam ste se že enkrat sklicevali, da ne morete zagotoviti sredstev za vse potrebe, kar je blef, glede na to, da imate probleme s sredstvi za zagotavljanje obnove, istočasno pa samo pri treh postajah preplačujete vrednost za 210 milijonov evrov. Še enkrat vas sprašujem, kaj konkretno in kdaj boste naredili, da do tega plenjenja javnih sredstev prek mastno preplačanih projektov na vseh

žal pri večini teh projektov nekako izpadejo in skočijo ven tudi vidni člani stranke SDS. Pa če me že vlečete za jezik, če se vam zdi, da je projekt na Jesenicah tako preplačan, pa ni bil še niti evro izplačan in tudi izbor še ni zaključen med ponudniki je tudi podjetje VOC. Zveni znano? Verjetno ne. Poglejte, kdo je vodja, kdo je direktor tega podjetja, kdo je svetovalec v tem podjetju. Sami vidni člani stranke SDS. Dali so najvišjo ponudbo! Tudi če niso mislili resno, so se samo kartelno dogovarjali, mogoče? Sprašujem vas. Vaše besede, mogoče se obrnete na svoje vidne člane stranke in vam bodo znali oni bolje pojasniti kot jaz sam, zakaj je ta postaja tako visoko ponujena, ne pa preplačana. In se bom obregnil ob vaše besede, da za popoplavno obnovo ni denarja. Seveda je. Za popoplavno obnovo smo namenili dovolj denarja, da bomo vse, kar smo si zadali, lahko izpeljali v letošnjem letu. Ostali projekti, vključno z implementacijo v tem primeru plačne reforme, so pa žal morali biti zamaknjeni. In če se bo izkazalo, da je prišlo do kartelnega dogovarjanja tudi med vidnimi člani stranke SDS in ostalimi ponudniki v primeru Jesenic, bomo ta postopek razveljavili. Zato vam pa pravim, da čakam na poročilo. Zaenkrat pa, kjerkoli sprašujem po poročilu, povsod skočijo ven vidni predstavniki ene stranke. Res neverjetno. Hvala. Gospa Alenka Jeraj, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministrice. Predsednik Vlade očitno potrebuje pomoč in več časa za to, da odgovori na eno zelo jasno in nedvoumno zastavljeno vprašanje, zakaj do zdaj ni naredil nič za zaščito javnih financ pri teh mastno preplačanih projektih, za katere je odgovorna ta vlada. Ta vlada bo skoraj dve leti na Vladi. Zakaj je potrdil nov investicijski program, ki je podražil drugi tir za skoraj 10 %? Zakaj so bili podpisani vsi ti aneksi doslej, in se podpisujejo vsak dan, ki dražijo projekte za 10, 20, 30 ali celo za 50 %? Mimogrede, predsednik Vlade, za za železniško postajo Jesenice, ki naj bi stala 170 milijonov evrov, je »najugodnejšo«, v narekovajih, ponudbo dal Janez Škrabec, Riko, 170 milijonov evrov, ki je dobil anekse pri Pragerskem za s 60 na 80 milijonov evrov. 60 na 80 milijonov evrov, torej za 50 % oziroma nekaj manj. Nekaj podobnega bo verjetno tudi tukaj, v kolikor bo – ne vem, kaj ima ta gospod s SDS ta izvajalec dobil ta posel. Ampak jaz sem vas spraševal nekaj bolj pomembnega: Zakaj ne preprečite plenjenja javnih sredstev, ki postavlja Slovenijo pod to vlado v vrh koruptivnosti? Ker sem vam prej citiral, da ste sami priznali, da imate napol krizo zaradi nakupa neke podrtije, za katero zdaj že stoprocentno vemo, da nikoli v njej sodišča ne bo, ampak tam je šlo za 7,7 milijona, tukaj pa govorimo o sto- in več milijonskih zneskih. Potem če gledamo naprej, kaj se je dogajalo v mandatu te vlade. Samo v zadnjega pol leta sta dve vaši ministrici odstopili zaradi korupcijskih afer, ena pa pred dobrim letom dni zaradi tega, ker ste ji preprečevali preganjanje koruptivnih ravnanj, takrat ko je šlo za vladne vrste ali vas samega. Ampak ta seznam gotovo ni zaključen. V tej razpravi bi torej morali dobiti odgovore na vprašanja, ali so preplačani nakupi in preplačane investicije sistemski način delovanja te vlade. Kajti če pogledamo vse številke in vse te primere, ki jih je na desetine, pridemo do zaključka, da je to nek načrten del delovanja, načrtno plenjenje javnih financ, sredstev, ki prihajajo iz žepov ljudi, davkoplačevalskih sredstev, s katerimi je potrebno ravnati bolj odgovorno kot z lastnimi sredstvi. Ker za lastna sredstva smo sami odgovorni, če z njimi ne ravnamo odgovorno, ko pa gre za sredstva ljudi, ki so nam zaupana v upravljanje, je pa ta odgovornost bistveno višja in bistveno širša. širša. Pričakujem, da bo koalicija soglasno ta predlog izglasovala in omogočila predsedniku Vlade, da jasno pojasni, katere glave segajo iz katerih loncev. Kajti katerokoli pokrovko Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v četrtek, 7. marca 2024, v okviru glasovanj.

Ne, ne bo trajalo leta, to bo trajalo res par mesecev, te vaše besede, ki ste jih takrat takoj po poplavah izrekli, so slišali naši državljani. Znali ste se fotografirati na terenu, znali ste obljubljati, dejanj pa enostavno ni. Tole, kar vam zdaj razlagam, ni smešno. Gospod predsednik, sedem mesecev je že. Po sedmih mesecih ne samo, da ljudje nimajo hiš, ki ste jim jih vi obljubili, problem je, da so ljudje na istem, kot so bili 6. avgusta – čakajo. Ljudje in župani se na vas obračajo z zelo preprostimi vprašanji, samo hočejo vedeti, kakšna bo njihova usoda. Ljudje imajo za vas tri preprosta vprašanja. Kdaj bo Vlada izdala sklep, s katerim bo končno določila, kateri objekti so predvideni za rušitev? Ljudi zanima, ali se bodo njihove hiše porušile, ali bodo dobili nadomestne objekte ali se njihova hiša ne bo porušila in lahko začnejo z obnovo. Rečeno je bilo, da bodo ti sklepi decembra, sedaj smo že marca in teh sklepov še vedno ni. Drugo vprašanje: Kdaj bodo izdelane nove karte poplavne ogroženosti? Trenutno so v veljavi še stare poplavne karte, kar pomeni, da so praktično vsi objekti legalni, zgrajeni skladno z gradbenim dovoljenjem. Dokler ne bo novih poplavnih kart, ki bodo upoštevale situacijo iz ujme 4. avgusta, pravne podlage za nujno izselitev stanovalcev iz hiš ob Savinji ni. Se pravi, da je zakon o obnovi zgolj mrtva črka na papirju. Berem, da boste ta ključni dokument sprejeli do konca leta 2025. Ali se vi hecate? Pravnih podlag za preselitev nimate, ljudje živijo v strahu, pred vsakim večjim neurjem trepetajo, hiš ne obnavljajo, vi pa si boste, spoštovana vlada, vzeli čas za razmislek! Tretje vprašanje: Kdaj bo sprejet sanacijski program, v katerem boste določili celovite ukrepe poplavne varnosti na celotnem porečju reke Savinje? Ljudje, župani hočejo vedeti, kje bo razlivno območje, kje bodo zadrževalniki, kje bo zid, kje bo škarpa in tako naprej. Zelo preprosto. Rekli ste: »Hiše bomo začeli graditi v nekaj mesecih.« Po sedmih mesecih niste sposobni zgraditi niti ene ute za vrtno orodje! Ljudje ne potrebujejo vaših pravljic, siti so vaših obljub, hočejo konkretne odgovore in da se stvari na terenu končno premaknejo. Spoštovani predsednik, ne mi v svojem odgovoru leporečiti, ampak mi konkretno odgovorite na vprašanja, ki sem jih zastavil: Kdaj bodo ljudje dobili pogodbe? Kdaj boste začeli graditi hiše? Kdaj bodo ljudje vedeli, pri čem so? Hvala lepa.

Ta zakon daje edini podlago, ker pred tem ni bilo zakonodaje, da bi bilo sploh možno narediti karkoli od tega, o čemer zdaj govorimo. Ta zakon predpisuje postopke in daje podlago, da lahko sploh zares gradimo tudi nadomestne in nadomestitvene objekte za prebivalce. V vmesnem obdobju je bilo izplačanih za celotno popoplavno obnovo 600 milijonov evrov. 600 milijonov do danes, od tega nekaj več kot 40 milijonov v letošnjem letu, ostalo že v prejšnjem letu. Vmes, med temi 600 milijoni je bilo tudi skoraj 100 milijonov namenjenih za fizične osebe, za 10 tisoč fizičnih oseb ali gospodinjstev. Zato govoriti danes tukaj, da nihče ni nič dobil in smo na začetku kako naj to imenujem? Mi boste vi pomagali, ker imate bogat besedni zaklad? Tisto, kar hočem povedati, je, da je danes še 384 objektov, ki jih je določila stroka, predvidenih za selitev oziroma rušenje. To, kateri so ti objekti, smo prepustili stroki. In prav je tako, ni politika tista, ki bo odločala tem, koga se bo izselilo in koga ne. Za teh 384 objektov so postopki pač, ja, žal dolgotrajni, dolgotrajni, ampak v skladu z zakonom, ki je bil potrjen decembra lani v tem parlamentu. Kot sem že prej povedal, prvih 20, tistih, ki so najbolj ogroženi, ker so ogroženi s strani plazov, je bilo potrjenih na strokovnem svetu za obnovo in razvoj in danes gredo v javno razgrnitev, ker je postopek dolgotrajen in mora biti v skladu z zakonodajo. Na podlagi te razgrnitve bo sprejet sklep in šli bomo v cenitev. Zakaj? Ker želimo tem ljudem pošteno priznati vrednost njihovih objektov, ki so jo imeli pred poplavami. Na podlagi teh cenitev se lahko potem podpiše pogodba, na kateri se ljudje odločijo, sami, za eno od možnosti, lahko bodo sprejeli finančno odškodnino in sami gradili, lahko se bodo odločili za to, da bodo zamenjali lokacijo in bodo prejeli novo lokacijo. Kot rečeno, žal imamo v nekaterih občinah dejansko izzive z zemljišči, ni na razpolago toliko zemljišč v isti občini, kot bo najverjetneje potrebno. V tem primeru ne govorim konkretno o Občini Braslovče, da ne bi kdo zamešal, ampak o ostalih, manjših občinah. Ampak to je ena odločitev, ki jo bodo morali na koncu ljudje sprejeti. Občine so tiste, ki bodo zagotovile zemljišča, Vlada je tista, ki bo poskrbela, da se na teh zemljiščih zgradijo nadomestitveni objekti, takrat ko bodo ljudje to želeli, sicer bodo pa lahko vzeli odškodnino. Seveda bi bilo najlepše, ko bi se dalo vse to narediti čez noč. Seveda bi bilo vse najlepše, ko bi imeli avgusta, ko so nas prizadele poplave, že zakonsko podlago, da bi lahko vse to naredili čez noč. se vsi vi, ki ste tu v parlamentu že več mandatov, nikoli niste spraševali o tem, zakaj nimamo zakonske podlage, zakaj se je morala ta vlada šele po poplavah začeti ukvarjati ne samo z zakonsko podlago, kako pomagati ljudem, ampak tudi s tem, kako bomo začeli preprečevati podobne katastrofe v bodoče. In veste kaj? Jaz si bom pa vseeno zdaj dovolil 30 sekund, da bom zelo oseben. Občina Prevalje, ki je ena tistih, ki je utrpela največjo škodo v vseh pogledih, je bila žrtev dolgih postopkov. Postopkov, ki niso dovolili, da bi ena oseba, ena fizična oseba, ki ni želela, da se na nekem kmetijskem zemljišču zgradi suhi zadrževalnik, ki bi poplave v Občini Prevalje, ki jo je prizadelo za več kot 100 milijonov, ena sama oseba ni želela zamenjati kmetijska zemljišča, zato je država utrpela 100-milijonsko škodo. Tudi te postopke smo spremenili in zato se suhi zadrževalniki bodo gradili, v skladu s stroko. Pa če bo to komu všeč ali pa ne.

govorili pa ste, ne bo trajalo leta, trajalo bo nekaj mesecev. Sedem mesecev je že od takrat. Jaz sem vam postavil zelo konkretna vprašanja, v bistvu so to vprašanja, ki vam jih že sedem mesecev zastavljajo naši državljani in tudi župani, in nisem zadovoljen z vašimi odgovori. Sedaj bom bolj konkreten, gre za resnično zgodbo, ne meni, Mitju boste zdaj odgovorili, danes vas gleda in od vas potrebuje konkreten odgovor. Mitja so tako kot številne druge naše državljane lansko leto prizadele poplave, mu niso prizanesle, njegovi družini je voda uničila kompleten bivalni del v pritličju hiše, škoda pa je bila v tako velikem obsegu, da ni bila več primerna za bivanje, in seveda se je Mitjeva družina morala izseliti. V oktobru so dobili informacijo, da naj v hišo ne vlagajo nič, ker se bodo izselili, enako novembra, s strani klicnega centra 114 so jim rekli, naj se preselijo in naj v hišo ne vlagajo nič. Zaradi teh informacij sta s partnerko kupila zemljišče in pričela vse postopke glede gradnje nove hiše. Na individualnem razgovoru, ki ga je država opravila prejšnji mesec v Braslovčah, se pravi meseca februarja, pa sta izvedela, da sploh še ni nič določeno in da obstaja zelo velika možnost, da se ne bosta izselila. Medtem ko vi v kameljem plašču pozirate za Instagram, rešujete humanitarno krizo v Gazi, so to naši problemi, problemi naših državljanov, to so resnični problemi naših državljanov. državljanov. In ljudje z imeni in priimki sedaj čakajo, kdaj boste izpolnili vse tiste obljube, ki ste jih dali: »To ne bo trajalo leta, to bo trajalo nekaj mesecev.« Ne odgovorite meni, odgovorite gospodu Mitju in njegovi družini, kakšna bo sedaj njegova usoda. Hvala.

Tudi sam sem bil v preteklosti večkrat neposredno vprašan, ker lahko vsak državljan pride neposredno do mene, ali je seznam dokončen. Seznam 384 objektov ja, po mojem vedenju je dokončen in je javen. Kaj se na različnih sestankih govori in ne govori, v to se ne bom spuščal, ker me ni zraven na teh sestankih, o katerih vi govorite. Res pa je, da obstajajo civilne iniciative, ki nasprotujejo marsičemu, vključno s tem, da bi se nekateri od teh objektov selili in rušili. Ampak tudi v to se ne bom spuščal. Bom pa rekel, gospod Mitja, če poslušate, obrnite se neposredno, lahko tudi na 114 ali pa na kabinet, in vam bomo dali konkreten odgovor, ki se bo dobesedno vas konkretno dotikal. Če ste bili na seznamu takrat, boste tudi zdaj. V vmesnem obdobju poteka to, da smo zagotovili sredstva za najem ekvivalentnih, podobnih stanovanjskih kapacitet, kot so tiste, v katerih so bivali prej. Vlada je zagotovila denar, da ima vsakdo od teh 384, ki se je moral preseliti, strošek najema za čas do izgradnje nadomestne gradnje pokrit. Kdor tega ne ve, še enkrat, naj se obrne na 114 in bo dobil vse informacije. Že v preteklosti smo videli, da ljudje niso vedeli, žal, katere vse pravice jim pripadajo, zato smo za teh 384 objektov organizirali individualno, da, obravnavo. In operaterji številke 114 skrbijo ravno za to, da vsem njim neposredno glede na njihov konkreten primer razložijo, kako naj najbolj učinkovito naslovijo svoje stanovanjske izzive, sedanje prek najema in bodoče glede nadomestitvene gradnje. Ker imam še 40 sekund, bom pa rekel, da sem ponosen na to, da smo uspeli s pomočjo kraljevine Jordanije zagotoviti neposredno pomoč Gazi in njenim otrokom. Meni je res žal, da nekateri v tej sobi ne premorejo toliko sočutja do otrok, da ne razumejo, da jim je težko priti do plenic,

Imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru predsednika Vlade. Izvolite. **ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi):** Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, bodite ponosni še na to in pomagajte slovenskemu narodu, vsem tistim našim državljanom, ki so bili po tej katastrofalni ujmi lansko leto poplavljeni. To, kar se je zgodilo Mitju in njegovi družini, bi se lahko zgodilo vsakemu izmed nas in o tem bi morali razmišljati in tem ljudem res konkretno pomagati. Najbrž se ne zavedate, kakšno usodo bijejo njegova družina in številne družine, ki so ostale brez hiš in so se tudi morale izseliti. In ne prelagati odgovornosti na civilne iniciative. Vi ste tukaj na tem mestu zato, da delate, in ne govorite. Samo govorite, govorite in ljudje od vaših besed enostavno nimajo nič. Številnih hiš niso obnavljali, ker so jim na začetku uradniki rekli, da se bodo njihove hiše rušile, prejšnji mesec pa je nek drug uradnik rekel, da naj gredo pa si hišo obnovijo. Jaz se opravičujem, to to pomeni, da si v tej vladi delate norca iz ljudi. Prej je veljalo tako, zdaj velja pa tako. V življenju so najbolj pomembne prioritete, vsak človek ima določene prioritete. Očitno so za vas prioritete, da se kupi 13 tisoč računalnikov, ki potem tamle ždijo v nekem skladišču. Prioriteta. In najde se denar za nakup sodne stavbe, za to ste lahko našli denar, niste pa mogli enega cigla postaviti ljudem, da bi začeli graditi hiše. In potem se čudite, zakaj cela država proti vam protestira, protestira, kmetje, zdravniki, javni uslužbenci, upokojenci – zato ker vam enostavno nihče več ne verjame na besedo. Dajte začeti delati. Po vsem tem pa pridete z zakonom, da bi prepovedali kurjenje na drva. In ko smo že v naši državi mislili, da večje neumnosti ne morete sprejeti, pridete z zakonom o SFRJ (PS NSi):** Pridete z zakonom o SFRJ, da bi se v slovenskih šolah tuji otroci učili albansko in srbsko, namesto da bi se učili slovensko. Pa kdo je tu nor? Očitno vas lahko strezni samo še referendum, zato smo v Novi Sloveniji tudi na zakon o SFRJ vložili pobudo za referendum. Očitno bo moral narod povedati, kaj si želi, da čim prej ta vlada zaključi s svojim govorjenjem in se resno loti nekih prioritet, ki jih ves ta čas dajete na stran. Včasih ima človek občutek, pa se opravičujem, samo da mine, samo da mine, tako deluje vaša vlada. Dajte se res resno lotiti težav naših državljanov. V skladu s poslovnikom predlagam, da se o tem vprašanju opravi razprava na eni izmed naslednjih sej. In še nekaj vam bom povedal. Vsi, ki se mi zdaj posmehujete tule, javno vas bom izpostavil, če ne boste podprli tega predloga, da se bo v tem hramu demokracije govorilo o ljudeh, ki jim je usoda, ki jim je poplava vzela hišo. Z imeni in priimki vas bom javno

Spoštovani podpredsednik Državnega zbora Danijel Krivec, vi ste v tem trenutku, ko vodite to sejo Državnega zbora, prvi poklicani za zagotovitev integritete te institucije. Jaz vas pozivam in prosim, da zagotovite integriteto te institucije na način, da za take eskapade, kot jih ta lik povzroča na tisti strani državnega zbora, daste jasen opomin. Hvala za pobudo. To ni bil postopkovni predlog. V tej smeri ste tudi sami prekoračili neko mero primernega pogovora, tako da ne bom dal opomina ne vam ne kolegu Reberšku. Nadaljujemo s

se moram opravičiti našim državljankam in državljanom za ta politični vložek pred mano. Več je že kolega Žavbi povedal. Žal vstopamo v osmi teden stavke zdravnikov in zobozdravnikov. Seveda smo upravičeno vsi zaskrbljeni. Naj vseeno izkoristim to priložnost, da se zahvalim vsem zdravnikom in zobozdravnikom, ki ves čas in tudi sedaj, v času stavke, postavljajo vedno na prvo mesto zdravje in življenje pacienta, tudi na način, da velikokrat delajo z nadčloveškimi napori. Taki si zagotovo zaslužijo naše spoštovanje in zagotovo tudi boljše delovne pogoje. Take osebe verjamem, da stavke na način, kot jo danes izvaja Fides, ne podpirajo, pa četudi se strinjajo, da je v javnem zdravstvenem sistemu potrebno marsikaj spremeniti. Verjetno danes v Sloveniji ne najdemo človeka, ki se s tem ne bi strinjal. To je dejstvo, ki je znano pri nas že desetletja. Predstavniki Fidesa s prstom kažejo na vlado, naj kar ta vlada prevzame odgovornost za rušenje javnega zdravstvenega sistema. Po njihovem bi morala ta vlada prevzeti odgovornost za vseh 10, 20 in več let, ko določeni ukrepi niso bili izvedeni. Tukaj me, predsednik, zanima vaše mnenje. Po zadnjih nastopih Fidesa v medijih sem dobila vsaj jaz občutek, pa verjamem, da nisem edina, da je v bistvu njihov glavni cilj, še večji kot višje plače zdravnikov, rušenje te vlade. Mislim, da je to spregledalo tudi že več kot 75 % državljank in državljanov, ki stavke Fidesa na način, kot se ta danes izvaja, seveda ne podpirajo. Moje vprašanje Kako bo Vlada v prihodnje ukrepala, da bi bile Fidesu poleg višjih plač pomembne tudi teme, kot so skrajševanje čakalnih vrst, večja dostopnost, večja storilnost v javnih zdravstvenih zavodih, če naštejem zgolj nekaj tem? Predsednik, v zadnjih dnevih smo slišali tudi očitke, da ste Fidesu grozili. Ocenjujem, da so to zelo težke

Hvala za ponovno to vprašanje. Verjamem, da zdravnice in zdravniki pazljivo poslušajo, kar govorim, ne samo zdaj, ampak tudi prej, in bom ponovil. Ravno zato ker je večina zdravnic in zdravnikov še naprej predana svojemu poslanstvu in ne zapostavlja pacientov in ne posluša Fidesa, imamo zdravstveni sistem, ki še vedno deluje. In jaz ne samo da sem jim hvaležen za to, da svojo nalogo in svoje poslanstvo opravljajo, ker se tudi čakalne dobe po podatkih v tem času niso nič podaljšale, kljub stavki, ki je najdaljša v zgodovini države, jim jaz tudi opravičujem, zato ker je njihov ugled danes narušen zaradi peščice fidesovcev. Meni je žal, da je tako.

Ker ljudje so danes v negotovosti, četudi se čakalne vrste nič ne podaljšujejo, ljudje ne vedo, ali bi šli do zdravnika ali ne, ker poslušajo v medijih, da je stavka. In ljudje ne razumejo, da je v resnici še posebej v zdravstvenih domovih, pa tudi drugje, da je to manjšina. Ljudje si žal pač predstavljajo, da gre za upor ali pa stavko vseh zdravnikov in zdravnic. Mi vemo, da to ni tako, in prav je, da o tem čim več govorimo in da povemo tudi, da smo hvaležni tem, ki seveda ne stavkajo, ampak skrbijo za paciente. Bi pa rad nekaj stvari ponovno Jaz sem se sam večkrat sestal, najprej z zaupniki Fidesa, kasneje pa z vodstvom Fidesa neposredno. Namen je bil samo eden: na kakšen način lahko pridemo do dogovora o zamrznitvi stavke na eni strani in do pospešitve pogajanj o plačnem sistemu, plačnem stebru v zdravstvu na drugi. Mi smo dali na mizo zelo jasen predlog: v vsakem primeru lahko pospešimo pogajanja, stebrna pogajanja o celotnem zdravstvenem sistemu, ne bomo se pa pogajali z eno samo interesno skupino ločeno. In danes, ko je Fides zavrnil kakršnakoli pogajanja, meni je to res neverjetno, v okviru stebra, zavrnili so pogajanja o plačni reformi, ne udeležujejo se jih, so s tem pustili v resnici vse zdravnike in zdravnice na cedilu. Danes se pogajajo o novi plačni reformi in o plačnih stebrih samo sindikati medicinskega osebja in negovalnega osebja. To ne pomeni, da bomo mi pustili zdravnice in zdravnike na cedilu, ker vemo, da si tega ne zaslužijo, ampak njihov sindikat Fides pa jih je. Mi s stebrnimi pogajanji nadaljujemo ne glede na odsotnost ali prisotnost, ker imamo časovnico, če hočete, predvsem pa zavezo, da v naslednjih tednih in mesecih pripeljemo nov plačni sistem do konca. in implementiran bo in izvajati se bo začel v prihodnjem letu, ne letos. Ker od tega ne moremo odstopiti zaradi potreb popoplavne obnove. Še ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna. Mogoče je pa ta stavka na nek način razkrila določene rakrane, ki jih prej 30 let nihče ni želel nasloviti, mi smo jih pa prisiljeni nasloviti. In mogoče je to celo dobro za krepitev javnega zdravstva v Republiki Sloveniji, ravno to, da se zdaj izkaže, da se da z reorganizacijo tudi izmenskega dela poseči v nekatere anomalije v sistemu, ko si odpirajo pri sosedih programe, ki tam nimajo kaj iskati, zato da lahko popoldan opravljajo dodatno delo. Ravno zato ker so mi mi pogajalci v obraz vrgli, da so čez vikend že oddelali svojih 48 ur dežurstev in da jim ta teden ni več treba delati, ker so bili dežurni čez vikend, sem tudi jaz spregledal, da je v tem javnem zdravstvenem sistemu prišlo do zlorab, do zlorab nadur, do zlorab dežurstev, do zlorab v organizaciji dela. Verjamem, da bo odziv na stavko zelo dober način, kako nasloviti te anomalije. Mogoče bo kakšen direktor tudi zaradi tega ugotovil, da pač ne zmore več svojih nalog, ampak Vlada je dolžna ukrepati in mi smo sprejeli ukrepe, nazadnje odlok o tem, katere so storitve, ki jih je treba izvajati. Pri tem bomo vztrajali.

vključno z odlokom, ki ga je sprejela prejšnji teden in v bistvu vse ukrepe zelo podpiramo, tudi odlok, ki je v javnosti dvignil nekoliko prahu. Predvsem sem z začudenjem prebrala odziv Zdravniške zbornice Slovenije, ki je v bistvu ta odlok, ki na nek način ureja dostopnost do zdravstvenih storitev in ščiti pacienta, označila za zasilnega in pravno vprašljivega in se v bistvu sprašujem, kako je možno, da na zbornici obsodijo odlok, ki na nek način rešuje pacienta, ne obsodijo pa stavke Fidesa, predvsem načina, kako se ta izvaja. Jaz ugotavljam, da mogoče bolj v času levih vlad zbornica pozablja na svoje poslanstvo. Jaz upam, da se sicer tukaj motim. Zanima me: Kakšen je vaš pogled na odziv Zdravniške zbornice Tudi v poslanski skupini smo se pogovarjali in mogoče na trenutke pogrešamo še bolj odločno ukrepanje Vlade v smeri zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, torej da prenehajo z delom pri zasebnih izvajalcih, kjer pogostokrat naredijo celo več in v krajšem času. Mislimo tudi, da je prišel čas, da je treba konkurenčno prepoved bolj pogumno uveljavljati, vključno pri direktorjih in vodstvih javnih zdravstvenih zavodov. V bistvu me zanima: Kateri so naslednji ukrepi, s katerimi bo Vlada zagotovila dostopnost do zdravstvenega varstva državljank in državljanov?

Jaz sem prepričan, da je ta pravica, to je temeljna človekova pravica, nad pravico do stavke, še posebej takrat, ko se stavka vleče popolnoma nerazumno dolgo in ko se ne kaže nobena pripravljenost, da bi se zaključilo s stavko ali jo vsaj Ustavna pravica, temeljna človekova pravica, ki jo imajo vsi državljani in državljanke Republike Slovenije, je nad pravico do stavke. To je prvo izhodišče. Odlok je bil sprejet v četrtek, ker smo do zadnjega računali na prevlado razuma v vrstah Fidesa in na to, da s svojimi dejanji ne bodo v resnici oteževali življenja invalidov. Pa kakšen človek si, da invalidom otežuješ življenje zato, ker si misliš, da imaš pravico do stavke? In to počneš že osem tednov. Jaz to res težko razumem. Ko se spraviš na invalide, takrat jaz nimam več spoštovanja do takega človeka, se opravičujem. Pa mi je čisto vseeno, na kateri zakonski podlagi utemeljuje svoj odnos do invalida.

zato da ne bo nesporazuma, ali vladamo na tak ali na drug način. Bi si pa res želel, da v vrstah Fidesa prevlada razum in da razumejo, da so na svetu zato, da skrbijo, tako kot vsi mi, za šibke in najranljivejše, predvsem v tem primeru za invalide, in ne da skrbijo samo za svoje finančne koristi in da jih uveljavljajo na plečih invalidov.

Ne morem razumeti, kako tega poziva k zamrznitvi stavke zaradi pacientov nekateri, manjšina zdravnikov in zdravnic, ne morejo uslišati. Hvala. Zaključujemo z vprašanji predsedniku Vlade. Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslanski vprašanji, postavljeni na 15. in 16. seji Državnega zbora. Počakali bomo par minut, da se ministri odpravijo, tisti, ki nimajo na začetku vprašanj, da ne motijo razprave.

Hvala. Nadaljujemo z vprašanji. Ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, dr. Dominika Švarc Pipan, bo odgovorila na vprašanje dr. Tatjane Greif v zvezi z usposabljanjem strokovnega osebja v pravosodju za obravnavo spolnega nasilja. Izvolite, ministrica,

Rada bi se vam tudi iskreno opravičila za pozen odgovor zaradi moje odsotnosti in že takoj uvodoma povedala, da se načeloma strinjam z vami. Zavedam se, da so tematike, kot so spolno nasilje, nasilje nad ženskami, nasilje v družini in seveda tematika glede položaja in pravic žrtev kaznivih dejanj, zelo pomemben del izobraževanja pravosodnih deležnikov in zato sem si tudi pravzaprav od začetka in ves čas svojega mandata prizadevala, da so bile te tematike intenzivno vključene v program izobraževanja Centra za izobraževanje v pravosodju, ki tudi v okviru pravosodja organizira usposabljanja in predavanja za sodnike, državne tožilce in drugo strokovno osebje, ki sodeluje Seveda je to izobraževanje pravzaprav izjemnega pomena v teh situacijah, v teh zadevah mogoče celo ključnega pomena, ne le za uspešno reševanje zadev, ampak predvsem zato, da se izognemo sekundarni viktimizaciji in stigmatizaciji žrtev, prič in drugih, ki so bili kakorkoli vpleteni v tovrstno nasilje. Moram reči, da se v okviru tekočih izobraževanj in usposabljanj v pravosodju v zadnjih letih kar precej dviguje tudi interes za ta usposabljanja in izobraževanja. Naj morda dodam, tudi na podlagi izkušnje, da čeprav je bilo v prvih letih, v času, ko smo začenjali s temi izobraževanji in usposabljanji, sploh bolj intenzivno, kar nekaj upora, bil potem vsakič nekako rezultat, tudi feedback, če tako rečem, povratna informacija tistih, ki so se usposabljali, izjemno pozitivna in se je pravzaprav pokazalo, da obstaja tudi strah pred nepoznavanjem tematike, pred nerazumevanjem, kako je treba tudi v psihološkem, socialnem, empatičnem smislu ravnati z žrtvami in pričami teh kaznivih dejanj. Res se je pokazalo, da so s tem pravzaprav tisti, ki sodelujejo v postopkih, dobili orodje za opolnomočenje in znali tudi sami bolj suvereno in bolj ustrezno voditi te postopke. Je pa v zvezi z vašimi vprašanji, žal, treba reči, da izvršilna veja oblasti enostavno ne more podajati usmeritev, ne samo usmeritev ali navodil sodnikom za odločanje o konkretnih primerih, žal tudi ne more predpisovati obveznega usposabljanja sodnikov zaradi spoštovanja sodniške neodvisnosti. Zato menim, tudi v luči mnenja Posvetovalnega sveta evropskih sodnikov – CCJE za uporabo Odboru ministrov Sveta Evrope, ki je samo poudarilo, da seveda zato, da bi bila ta izobraževanja in usposabljanja učinkovita in dejansko dosegala pričakovane rezultate, morajo biti prostovoljna. Mislim, da je tudi bodoča ministrica, gospa Andreja Katič, na svojem zaslišanju pred odborom prejšnji teden poudarila, da je seveda prostovoljnost izobraževanja tudi ključ do uspeha. Verjemite, jaz sem se sama kar precej ukvarjala z razmišljanjem o tem, ali in kako bi bilo mogoče določiti obveznost takih usposabljanj, bilo na nek način seveda to zaželeno, vendarle pa resnično menim, da je ob upoštevanju načela delitve oblasti to težko. Menim, da je treba, in gotovo lahko obrodi še dodatne sadove, delati in krepiti predvsem te mehke ukrepe, spodbujati sodnike in tožilce. Kot rečeno, izkušnje kažejo, da se pravzaprav pripravljenost za udeležbo na teh posvetih, teh usposabljanjih in predavanjih veča, tudi po izkušnjah tistih, ki so čez njih že šli, tako da na nek način gre morda res za počasen, prepočasen premik tudi miselnosti, vendarle pa je zaenkrat ta prostovoljni, mehki pristop tak, ki dejansko kaže tudi rezultate. Če smem na koncu morda dodati, seveda ne gre samo za to, da so predavanja in usposabljanja učinkovitejša, če so prostovoljna, na nek način tudi pavšalno prisiliti vse, ki sodelujejo v teh postopkih, da se jih udeležujejo, morda niti ne bo prineslo sadov pri tistih, ki morda enostavno, da rečem po domače, niso najbolj opremljeni za takšne naloge, kajti zavedam se, strinjam se in upam, da bo v prihodnje šlo tudi v smer spremembe Družinskega zakonika in postopkov v teh primerih, da bi pravzaprav težili k temu ali pa da bi trend da bi res zgolj tisti, ki so prejeli usposabljanja, lahko bili tisti, ki v teh postopkih tudi sodijo, kajti res to naredi bistveno razliko v eni ali drugi zadevi. Vse žrtve in priče bi morali seveda obravnavati enako. Hvala. Želite besedo za dopolnitev? Ne. Prehajamo na drugo vprašanje iz prejšnje seje. Minister za obrambo Marjan Šarec bo odgovoril na vprašanje Mojce Šetinc Pašek v zvezi z zaposlovanjem v Slovenski vojski

Dejstvo je, da ste v svojem vprašanju navedli, da so nasprotovali mnogi strokovnjaki AV in predsednik oziroma sindikat Mors oziroma Sindikat vojakov Slovenije, če se prav spomnim. Predsednik sindikata se niti ne udeležuje pogajanj o plačnem sistemu, tako da ne vem, koliko ga skrbi za vojake in za njihove plače, ampak to je druga zgodba. Jaz sem že podrobno pojasnjeval zadeve na Komisiji za nadzor javnih financ, čeprav ni bil potrošen še niti evro za to oddajo. Popularno se je tega prijelo ime šov, vendar, kot smo navedli, gre za dokumentarno resničnostno oddajo, ki nikakor ni imela namena zganjati šov, ki bi slabšalno obravnaval slovenske vojake oziroma Slovensko vojsko kot celoto in zagotovo je bila ta oddaja predvidena kot oddaja, ki bo resnično prikazala vojaški poklic, ki bo resnično tudi pripomogla k temu, da bi mladim ali pa tudi njihovim staršem, kajti tudi starši so pomembna komponenta v tej zgodbi, osvetlila delovanje vojaškega poklica. Kar se tiče cene, ki ste jo tudi navedli. Mi smo v preteklosti dajali milijone za razne agencije, za razne kampanje. Ena sama taka kampanja je stala milijon evrov, pa nismo nikjer zaznali kakršnihkoli, bom rekel, neposrednih učinkov, ker pač ni bilo predvajano na takih nosilcih zvoka ali slike, ki bi omogočali visoko gledanost, kar smo vsekakor želeli zasledovati pri tej seriji. Ampak, kot rečeno, za to serijo ni bil potrošen niti evro, ker ta razpis na koncu ni bil izveden do konca in trenutno ne potekajo nobene aktivnosti v zvezi s kakršnokoli oddajo, potekajo pa druge aktivnosti, ki so že stalnica pri pridobivanju kadra. Toliko je za povedati v tem hipu.

moram reči, da sem zelo vesela, da ste tudi meni prisluhnili, enemu mojemu zapisu na Facebooku, češ da za vse veljajo enaka pravila politične odgovornosti in ste se potem TV-šovu, reality šovu. Takrat ste napovedali, da boste preučili vse, kar se je v zvezi s tem dogajalo, in da boste ta razpis za promocijo poklica vojaka na nek način ponovili. In zdaj nam odgovarjate, da ne potekajo nobene aktivnosti v zvezi s tem. Zato me vseeno zanima: vojaka ponovljen? Kdaj bo ponovljen? V kakšnem finančnem obsegu bo ponovljen? Ne govorim o tistih 2 milijonih, ki sta bila predvidena za prvo serijo teh, ne vem, dokumentarno-aktivističnih oddaj, ampak o novem razpisu. Predvsem me zanima: Ali ste v tem času naredili na Morsu kakršnokoli analizo, koliko je zares potrebnih novih zaposlitev v Slovenski vojski? Tega pa nam v Državnem zboru povedali], vsaj jaz nisem slišala, da bi nam povedali, morda ste to govorili na Odboru za obrambo. Skratka, prosim, da mi bolj natančno odgovorite, ne pa takole pavšalno, ja, smo odpovedali, saj ne vemo, kako in kaj. Jaz razumem, da ne bosta

malce tako – takrat je bilo vse narobe, ko smo šli v to, zdaj je spet narobe, ker še ni. Skratka, rekel sem, da bomo premislili in to tudi delamo, vendar, kot sem tudi rekel, jaz ne morem reči, da ta hip potekajo aktivnosti, če ne potekajo.

ta hip jih imamo skupaj s pogodbeno rezervo cirka sedem tisoč 100, torej vemo, koliko kadra potrebujemo. Ogromno je tudi upokojevanja, na kar nimamo vpliva. Mi smo dvignili starost, pogodbene rezerve smo izenačili s policijo na 65 let, kar pomeni, da delamo vse ukrepe, ki so možni za to, da da imamo ali pa ohranimo čim več kadra. Kar se pa tiče, kot sem rekel, naših aktivnosti, te potekajo ves čas in to je bila ena izmed aktivnosti, ki smo jo takrat želeli izvesti. Kako bo pa v bodoče, kdaj bomo te postopke peljali naprej, bo pa znano takrat, ko jih bomo. Ta hip pa, kot rečeno, ne potekajo nobene aktivnosti v tej smeri. Jeraj, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministrice. Izvolite. Ja, absolutno želim, da o tem razpravljamo v Državnem zboru, da Državni zbor, poslanci, seveda s pomočjo ministra, razčistimo, kako in kaj, ali želimo imeti v prihodnosti, ne vemo, kdaj, nek televizijski šov, kjer bi v stilu hollywoodskega filma Top Gun predstavljali prednosti in veličino vojaškega poklica. Predvsem pa mislim, da bi s takšno razpravo verjetno mnogo bolj kot s takšnim resničnostnim šovom lahko poslanci in obrambno ministrstvo prispevali k promociji slovenske vojske. In v taki razpravi bi denimo lahko

Prehajamo na vprašanja poslank in poslancev na tej seji. Najprej dobi besedo gospa Alenka Jeraj, ki bo postavila vprašanje ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav! Jaz moram reči, da smo z začudenjem opazili, da ministrstvo pripravlja predlog novega nacionalnega programa za kulturo, to je dalo celo v javno obravnavo, če vemo, da imamo sprejet nacionalni program za kulturo in je bil potrjen tukaj v Državnem zboru 22. februarja 2022 za obdobje 2022–2029. Na podlagi tega je bil v času prejšnje vlade potem pripravljen tudi štiriletni akcijski načrt in tisto, kar bi ministrstvo moralo sedaj narediti, je, da bi poročalo, kako se izvaja akcijski načrt, ne pa da ignorira sprejeti dokument v Državnem zboru, kot da ga ni, in pripravlja nov nacionalni program za kulturo. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo namreč določa, da se sprejme nacionalni program, da se potem sprejme tudi akcijski načrt in da se o tem poroča. Vlada sicer lahko predlaga kakšne spremembe ali pa dopolnitve nacionalnega programa za kulturo, ne pa da celoten dokument vrže dobesedno v koš in začne pripravljati novega, med tem ko stari še velja. Tako da me zanima: Kako je prišlo do Kot jaz vidim stvari, ugotavljam, da kršite Zakon o uveljavljanju javnega interesa za kulturo in si pač jemljete neko pristojnost, ki je nimate, ker, kot rečeno, 22. februarja 2022 je Državni zbor potrdil Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029.

nacionalni program za kulturo. To smo naredili z 12 posveti, najprej po celi Sloveniji, z regionalnimi posveti, kjer smo povabili vse deležnike, od občin, kulturnih delavcev, občinstva, javnih zavodov do nevladnih organizacij, povedo], kako si predstavljajo vizijo kulture za naprej. Prav tako smo odprli možnost oddaje neposrednih pripomb na spletu in tako smo dobili okoli 800 predlogov, ki smo jih skrbno preučili in tudi vpletli v naš nacionalni program za kulturo. Absolutno, po zakonu moramo imeti nacionalni program za kulturo in tudi akcijski načrt. Akcijskega načrta ta država kajti nikoli ni bil sprejet. Bil je sprejet izključno nacionalni program za kulturo, ki pa je bil sprejet zelo na hitro, brez vsake javne razprave, brez vključevanja kateregakoli deležnika in spisan v nekem zelo ozkem krogu. Hkrati pa ima ta nacionalni načrt za kulturo, ki je trenutno v veljavi, zadaj nek seznam želja, kar ni akcijski načrt, ampak je izključno tabela, kjer je [navedeno], kaj si želimo in koliko sredstev naj bi prišlo za različne stvari v kulturi. To seveda ni akcijski načrt, to ni osnova za proračun, kot poslanci in poslanke zelo dobro veste, kajti vse stvari morajo biti sprejete v proračunu in vanj tudi umeščene. Načrt, ki smo ga pripravili mi, ima seznam investicij, kot mora biti po zakonu, ima pripadajoč akcijski načrt, ki je tudi v javni razpravi, česar, kot rečeno, kot Republika Slovenija nimamo sprejeto in te stvari so realne in predvidljive. Vključuje tako integralna sredstva, vključuje kohezijska sredstva in sredstva Načrta za okrevanje in odpornost ter kohezijska sredstva, pri čemer sodelujemo tudi z drugimi ministrstvi. Prav tako dokument, ki je trenutno sprejet, ne temelji na niti eni sami analizi, ne na konkretnih številkah,

ukrepov in 43 prebojnih investicij. Hkrati imamo tukaj nastavke za

bomo javno predstavili analizo trenutno sprejetega nacionalnega programa za kulturo, ta pa mora biti, tu seveda nimate prav, opraviti na dve leti, torej v tem letu, v 2024, pripravljamo to analizo in bomo tudi poročilo dali v Državni zbor, namreč sedaj prihajajo zaključna poročila poročila na ministrstvo za leto 2023, za 2022 imamo in to bomo tudi tukaj predstavili. Naše stvari temeljijo torej na konkretnih številkah, politikah

Hvala. Niste mi odgovorili. Mi imamo sprejet Nacionalni program za kulturo 2022–2029. Če akcijskega načrta ni, ste ga dolžni pripraviti. Zdaj vam bom pa prebrala iz Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki ga s tem, kar počnete, kršite. 11. člen, priprava in sprejemanje, pravi tako: »Nacionalni program za kulturo sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. Predlog nacionalnega programa za kulturo pripravi ministrstvo, pristojno za kulturo, v sodelovanju z ministrstvi, katerih naloge segajo tudi na področje kulture, in nacionalnim svetom za kulturo iz 16. člena tega zakona.«

»Za uresničevanje nacionalnega programa za kulturo kot celote je odgovorna vlada, za njegovo izvajanje pa skrbijo v okviru svojih pristojnosti ministrstvo, pristojno za kulturo, in druga ministrstva ter ostali pristojni organi in organizacije.« 13. člen, poročanje: »Vlada vsako drugo leto«, torej bi morali, kajne, »predloži državnemu zboru poročilo o izvajanju nacionalnega programa za pretekli dve leti.« Vi zdaj trdite, da delate nov nacionalni program, ker vam prejšnji ni všeč oziroma je brez zveze, ampak na podlagi tega ste nam dolžni poročati kot rečeno, izvesti in pripraviti akcijski načrt, če ga ni. Torej, Vlada vsako drugo leto predloži Državnemu zboru poročilo o izvajanju nacionalnega programa za pretekli dve leti, torej za nacionalni program, ki velja za obdobje 2022–2029, z oceno rezultatov in šele na podlagi tega bi mi lahko ugotavljali vse to, kar vi govorite, da ni bilo predvidenih financ, da ni bilo tega, da ni bilo onega, da ni bilo tretjega. Mi tega poročila zaenkrat nimamo, da bi lahko verjeli tem trditvam, ki ste vi tukaj cel kup nametali. Gre za to, da se pač s tistim programom ne strinjate, ampak to nas ne zanima. Ta program je sprejet in ste ga dolžni izvajati.

in tudi raziskali in potem na podlagi konkretnih okoliščin, ki so se spremenile, konec koncev so poplave vplivale ne samo na kulturnopolitične prioritete v tej državi, ampak tudi na politične prioritete, seveda oblikovali nov nacionalni program za kulturo. Prav tako nacionalni program za kulturo ni bil sprejet ne v javni razpravi, ne v dogovoru z nobeno javnostjo. Zaradi tega se je, kot kaže analiza, ki jo boste v kratkem prejeli, kajti po zakonu, kot ste sami pravilno prebrali, gre za dve leti, torej letos

kot je že bila zelo dolgo časa, brez nacionalnega programa za kulturo, in ker ne želimo, da ne bi imeli akcijskega načrta še dlje,

in tudi zaradi spremenjenih okoliščin smo začeli s pripravo novega [programa] zato, da se bosta ti dve stvari odvili kar se da hitro. Nacionalni program za kulturo mora biti potrjen s proračunskimi sredstvi in neko vizijo države in kulture za naprej, kajti prav nič nam ne koristi, če nimamo konsenza o tem, kakšne so kulturnopolitične prioritete te države in kako jih lahko izvedemo. Že na začetku mandata smo se soočali s tem, da nimamo nobenih proračunskih osnov za projekte, ki so bili obljubljeni in tako dalje, tega pa se mi žal ne gremo. Zaradi tega boste to seveda lahko poslanke in poslanci dobili tudi ob poročilu in tedaj se tudi nadejam seveda zelo plodne razprave, nacionalni program in akcijski načrt pa sta še vedno v javni razpravi in vas tudi vabim k branju. Hvala lepa. Hvala. Gospa Alenka Jeraj, imate besedo za postopkovni predlog, da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru ministrice. Izvolite. **ALENKA JERAJ (PS SDS):** Seveda, v skladu s poslovnikom predlagam, da opravimo razpravo na to temo. temo. Ministrica pravi, da je neizvedljiv. Če bi bila naša vlada, bi ga gotovo lahko izvedli. Nehajte se stalno izgovarjati na poplave! Za vse, kar ne naredite v tej vladi, so krive poplave. Ne vem, lotite se dela, pa bodo stvari šle tako, kot je treba. Še enkrat, rekli ste, da smo brez nacionalnega programa. Nismo. Nacionalni program je sprejet in sprejet je bil z Nacionalnim svetom za kulturo, tako kot določa zakon. Če vam ni všeč in če imate kakšne težave z bivšim ministrom, je to vaš problem, ne pa ne pa problem nacionalnega programa, ki je sprejet in na podlagi tega bi morali izvajati aktivnosti. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo vam omogoča, da

lahko bi prinesli popravke, če res kje ocenjujete, da se kakšna stvar ne da izvajati, čeprav, kot sem rekla, jaz sem prepričana, če bi bila še vedno naša vlada, bi ta

Izgleda, da ste se na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano močno ušteli pri načrtovanju kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov, s katerimi naj bi zmanjšali negativne vplive kmetovanja na vode, tla in zrak, in še nekaterih drugih ukrepov, pri katerih niste znali niti približno oceniti, kolikšno bo zanimanje zanje, zato vam je, po predlogu uredbe, ki je v javni obravnavi, zmanjkalo za izplačila, samo letos približno 28 milijonov evrov. Zakaj se danes pogovarjam z vami? To mi je seveda v veliko veselje, na drugi strani pa čutim veliko skrb

Izračunali so, ali bolj točno, Biotehnična fakulteta in KIS, se pravi Kmetijski inštitut Slovenije, sta izračunala, da bodo pomurski kmetje za te okoljske ukrepe, tukaj so izpostavljeni predvsem trije precizno gnojenje in škropljenje, lokalne sorte, izgubili približno 6 milijonov in pol. Če zraven dodam še nekatere druge ukrepe, o katerih se danes ne bova pogovarjala, kmetje v Pomurju ugotavljajo, da bodo letos ob približno 8 milijonov evrov denarja. Oba veva, da izplačila subvencij kasnijo, sejalna sezona je praktično pred vrati oziroma se je začela, za to kasnitev niti ne bom podrobneje spraševal. Razumem, da smo vstopili v novo programsko obdobje. Gospa ministrica, pomurski kmetje so izjemno razočarani, da na tej seji ni bilo nikogar od povabljenih s strani vašega ministrstva. Glede na to, kar sem na hitro navedel, me čisto konkretno zanima: Ali bo vaše ministrstvo

Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem poslankam in poslancem! Me veseli, da se je to vprašanje postavilo še v hramu demokracije, kajti večkrat smo na Ministrstvu za kmetijstvo, sama kot ministrica ter vsi ostali strokovni sodelavci, ki znajo obrazložiti strukturo, zakaj je do tega prišlo, na veliko načinov poskušali odgovoriti na to. Prišel je tudi interes za odgovore od ostalih pomurskih poslancev, ki smo jim odgovorili in tudi obrazložili

načrtovali, več očitkov je prišlo tudi glede matematičnih izračunov. Rada bi nekoliko osvežila spomin, kako je do tega načrta prišlo. Predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike je bil pripravljen v tesnem sodelovanju s strokovnjaki, ključnimi partnerji in zainteresirano javnostjo. Se pravi, čisto vsi so bili vključeni v proces sodelovanja in oblikovanja dokumenta, za katerega se je tudi nekajkrat … Takrat še ni bilo na mestu ministrice, ne bi rada posegala v to, kakšne odločitve so prišle in kakšna opozorila so prihajala tudi iz strokovnih vrst, katere ukrepe bomo vključili bodisi s kakšnimi izzivi se bomo soočali, s katerimi se danes kot ministrica moram. Naslednji korak, pet delovnih skupin za pripravo skupnega načrta za leta od 2023 horizontalna delovna skupina v okviru priprave strateškega načrta. V samo pripravo istega dokumenta so bila vključena tudi različna posvetovalna telesa ministra za kmetijstvo, Svet za kmetijstvo in podeželje, Svet za OMD, Svet za živinorejo in tako dalje, ne bi rada naštevala, da ne izgubim preveliko časa. Ob vsem naštetem je nastal dokument z vsemi okoljskimi ukrepi, ki jih imamo danes na mizi. In ja, kot ste povzeli, se plačila za operacije, intervencije za okoljske podnebne obveznosti, kmetijsko-okoljska podnebna plačila, lokalne pasme in sorte, biotično varstvo spadajo v vse te ukrepe, ki se lahko, kolikor nam je dovoljeno znotraj strateškega načrta, znižajo za 30 % pri tistih operacijah, intervencijah, pri katerih so ciljne vrednosti za leto 2027 že dosežene in so določene s tem istim dokumentom. Se pravi, zavedamo se,

ukrepalo na drugačne načine, da bi se vsem enako, sorazmerno zniževala sredstva v odnosu naravovarstvenih ukrepov, naj spomnim, da imamo že s samo Evropsko komisijo tudi tožbo zaradi Nature 2000, kjer ne dosegamo okoljskih ukrepov, tako da se vsekakor zavedamo s strokovnjaki in strokovnimi podporami, da do takih pobud realno ne bi prišlo, pa ne zato, ker ministrstvo ne bi znalo priložiti prave problematike, o kateri se danes pogovarjamo, ob tem, da se tudi ministrstvo za kmetijstvo ter vsi ostali deležniki zavzemamo in bi si želeli, da ne bi prišlo do take situacije, da bi bilo treba zmanjševati

sedaj smo jasno, transparentno obvestili tudi kmete in vse kmetijske organizacije, ki jih predstavljajo, kakšna so nadaljnja znižanja sredstev in lahko brez sankcij iz ukrepov izstopijo. Po tretji plati pa naj še opozorim ali pa mogoče še enkrat obnovimo spomin, da so to prostovoljni ukrepi, pri katerih se je načrtovalo z določeno vsoto denarja, ki jo pač imamo, in je prišlo do situacije, da imamo pri vodnih virih, kjer je bilo planiranih 340 evrov na hektar, trenutno bodo s 30-odstotnim znižanjem dobili 238 evrov na hektar, 182 evrov na hektar za precizno gnojenje in škropljenje z znižanjem 127 evrov, lokalne sorte 181 evrov na hektar z znižanjem 127 evrov na hektar. Če pa znotraj ovojnice, kar se tiče naravovarstvenih ukrepov, ker ne moremo zniževati sredstev vsem, znižujemo v ostalih intervencijah, so to intervencije za infrastrukturo. To pomeni, da lahko preprečimo za 58 milijonov evrov manj sredstev za ureditev hlevov, trajnih nasadov in samega namakanja. To je manever, ki ga imamo, ki nam ga dopušča in s tem smo se tudi soočili in rešujemo problematiko na tem področju, kako postopati naprej.

iz žitnice Slovenije, enostavno odpovedati šestim in pol oziroma 8 milijonom evrov. Je tako? Drži? Drži. Nihče, gospa ministrica, pomurskim kmetom ni odgovoril, ker ste rekli, da je nekdo odgovarjal, vsaj do 27. februarja, ko je bila ta seja Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, o kateri sem vam govoril. Kmetje se, seveda, obračajo na nas, pomurske poslance, in se sprašujejo, ali zdaj to ni v redu, da izvajajo okoljske ukrepe za boljšo vodo, boljši zrak, boljša tla in tako naprej in sami pravijo, kmetje namreč, da jim je pomembno okolje, v katerem živijo. Upam, da tudi vam. To vprašanje postavljajo nam, pomurskim poslancem, in ker jim nihče do 27. februarja ni odgovoril, čeprav ste bili v Prekmurju, kolikor vem, gospa ministrica, morda bi bilo dobro, da se srečate tudi s pomurskimi kmeti, saj veste, oba veva, nič o kmetijstvu brez kmetov. Če ste ministrica za kmetijstvo, potem se morate postaviti tudi za slovensko kmetstvo.

Na začetku res moram poudariti, da ne gre za odpovedovanje 8 milijonom, 12 milijonom sredstev, ki jih ni, se jim ne moremo odpovedati, pa to vem, da vsi razumemo. ukrepih, ko so se odločali o oblikovanju skupnega načrta kmetijske politike, je šlo vedno po enakem izračunu glede na pretekle ukrepe, ki so bili dejansko v dokumentu – za nekatere, o katerih danes govorimo, ki jih ni bilo in so prišli po formuli iz preteklega načrta, koliko je bilo vključenih, toliko se jih predvidi, in še nekaj odstotkov več. To vem, da so bili vsi tisti, ki so spraševali, tudi soudeleženi v oblikovanju dokumenta in vedo, za kaj gre. Kot kmetijska ministrica, ki je za kmeta, bi si želela, da na vse načine dobimo vse finančne podpore na hektarje in zato vseeno dajem apel in verjamem, da kmetje, tisti, ki želijo okoljsko prispevati, za

okoljsko odgovorni in gredo v določene ukrepe prostovoljno, ker vedo, koliko prispevajo k našim okoljskim spremembam in skrbijo za naravo, kar smo že velikokrat slišali. Verjamem, da se bo marsikdo odločil za ta ukrep

fizično prejela v roke. Z več strani so prihajala vprašanja, naslovljena na ministrstvo za kmetijstvo. Skozi krovno organizacijo, ki jih predstavlja, smo želeli organizirano, enotno odgovoriti, ker nam to veliko pomeni, da imajo informacije. Na različne načine so se obrnili na nas in smo jim večkrat odgovorili. Da govorimo o tem, da nismo podali odgovorov, se mi ne zdi pošteno, ker se resnično trudimo in smo tudi samim kmetom povedali, da iščemo alternative, bodisi kar je bilo tudi vaše vprašanje, ali obstaja možnost še dodatnih finančnih sredstev, Evropska komisija znotraj strateškega načrta jasno povedala, da sredstev ni, kar pomeni, da lahko gre samo iz nacionalnih sredstev. In ponovno bomo na komisijo naslovili, ali je možen ukrep degradacije po samih plačilih, to, kar so tudi skozi sklepe izpostavile posamezne območne enote. Vemo, da v preteklosti komisija temu ni bila naklonjena, pa bomo morda še enkrat poskusili, da lahko na koncu rečemo, da smo vsi naredili največ za slovenskega kmeta. Hvala.

pereče vprašanje. Nenazadnje to vemo vsi, ki spremljamo nezadovoljstvo praktično, če lahko tako rečem, evropskega kmeta. Jaz veliko upov polagam prav v vas, spoštovana gospa ministrica. Jaz vam verjamem, da se trudite. Nekaj šans, toliko več šans je zato, ker prihajate iz iste stranke kot predsednik Vlade in finančni minister, kar pomeni, da če imate vsaj neko dovolj visoko specifično težo v Vladi, bi najbrž morali nekaj doseči, vsaj nekaj. Da pa kmetom razlagate, glejte, začnite malo drugače poslovati, kar naenkrat boste recimo pomurski kmetje, še enkrat, če vse skupaj seštejem, ob 8 milijonov.

iščete ta finančni izpad. Ali vi veste, da danes prekmurski kmet, ki se ukvarja recimo z živinorejo, ker je na začetku setvene sezone in nima denarja,

identičen po celi Sloveniji, zato moj predlog, gospa podpredsednica, kolegice in kolegi, da tukaj opravimo eno trezno razpravo, kako spodbujati

če smem tako reči, piškavih nekaj milijonov, na drugi strani pa se desetine milijonov meče skozi okno … Jaz verjamem, da bo ta moj predlog doživel tudi podporo. Vam pa, gospa ministrica, želim veliko uspehov pri prizadevanju Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v četrtek v okviru glasovanj. Mag. Nataša Avšič Bogovič bo zastavila vprašanje ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru ter ministru za naravne vire in prostor, gospodu Jožetu Novaku. Izvolite, kolegica, imate besedo. Hvala za besedo. Spoštovana ministra! Na 10. redni seji Državnega zbora, ki je potekala konec maja 2023, sem ministru Kumru in tedanjemu ministru Brežanu postavila ustno poslansko vprašanje v zvezi s ponovitvijo postopka prevlade javne koristi energetike obnovljivih virov nad javno koristjo ohranjanja narave v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice. V odgovoru na vprašanje ste mi takrat, minister Kumer, dejali, da še vedno proučuje to res zelo obsežno, kompleksno sodbo, ter tudi, da razmišljate o ustanovitvi medresorske delovne skupine. Glede na to, da je bila odločitev Upravnega sodišča sprejeta skoraj pred enim letom, torej aprila 2023, bi danes od obeh ministrov rada dobila odgovor na vprašanje: Katere aktivnosti so bile v tem času opravljene opravljene v okviru posameznih resornih pristojnosti enega in drugega ministrstva? Neverjetno in tudi nedopustno se mi namreč zdi, da v luči zelenega prehoda podnebnih sprememb po Evropi gradijo hidroelektrarne, pri nas pa je to nemogoče. Res se mi zdi nemogoče, da samo pri nas živijo takšne vrste zaščitenih živali, ki kljub vzpostavitvi nadomestnih habitatov tukaj ne bi preživele ali pa morda samo ne znamo tega ustrezno pojasniti. Na tem mestu pa bi rada izpostavila še to, da od sprejete odločitve o ponovitvi postopka prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v povezavi z izpolnitvijo obveznosti iz Zakona o vodah, torej šestega odstavka 52. člena, zgolj izgradnja hidroelektrarne kot infrastrukturnega energetskega objekta, temveč tudi izvedba vseh ukrepov in investicij, ki so začrtane v sprejeti Uredbi o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice, so na primer ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij na desnem bregu reke Save dolvodno, prav tako naselij ob reki Krki, dostopi do vode za namakanje, zajem požarne vode za zaščito in reševanje ter rekreacijo, ureditev športne infrastrukture, na področju cestne infrastrukture pa, kar je zelo pomembno, izgradnja obvoznice Brežice, vključno z novim mostom čez reko Savo, ter ureditev državnih in lokalnih kolesarskih povezav znotraj tega prostorskega načrta. Vse navedeno, to ni nič novega, izhaja že iz leta 2013 sprejetega državnega prostorskega načrta in to so res pomembni infrastrukturni kraji, ki jih občanke in občani Občine Brežice potrebujejo dejansko že včeraj, ne samo danes. Hvala za odgovor.

predvsem v luči zelenega prehoda, tako kot ste že sami omenili. Všeč mi je tudi, da ste dali še obrazložitev odgovora, v katerem se skriva tudi kar nekaj odgovora na samo postavljeno vprašanje. Pa vendarle bi rekel, da danes v bistvu postopamo oziroma moramo postopati pravzaprav [na kar je] posledica zgrešenih ali napačnih dejanj v preteklosti. Kot veste, se je poskušala ta tematika razreševati dvakrat, prevlada ene javne koristi nad drugo, in so bili pri tem neuspešni. V času prejšnje vlade je bilo to dvakrat napačno narejeno in zdaj moramo seveda popravljati te napake, ki so bile storjene v preteklosti. Glede same sodbe, res gre za zelo zapleteno in kompleksno sodbo oziroma odločitev sodišča lansko leto aprila. Ni še eno leto od tega, pa vendarle, da ne bo narobe razumljeno, ogromno aktivnosti je bilo narejenih. Menim to je moje osebno mnenje, da ima Republika Slovenija zadnjo, tretjo priložnost, da uspešno izvede postopek, ker če zdaj ne bo uspešna, lahko to determinira vse nadaljnje postopke, ki bi se jih lahko iz tega naslova v prihodnosti še poslužili, zato je odgovornost res velika. Žal pa nimamo več tako velikega manevrskega prostora kot pred tremi leti, ko se je prvič vlada, prejšnja vlada, lotila tega postopka, pa vemo, kakšen je bil rezultat. Kar hitro smo namreč ugotovili, niti tri mesece ni minilo po sodbi, da smo šli v medresorsko

nalog, ki jih morajo posamezni deli ministrstva zelo natančno doreči. Mogoče prvi zelo pomemben, da ne bom vsega časa vzel kolegu, bi jih malo naštel, pa potem mogoče v drugem delu odgovora natančno tudi naštel, kaj so ti sklepi in kaj se bo naredilo in je prav, da slovenska javnost in vi kot prva s tistega področja tudi izveste. Do 15. 12. 2023 je namreč ministrstvo, ki je pristojno za prostor in naravo, že pripravilo strokovne podlage za metodologijo, vezane z izvajanjem določb o vodah.

Dejansko stanje je bilo ugotovljeno kot nepopolno, vsaj v okviru presoje vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti. V okviru integralnega postopka za izdajo gradbenega dovoljenja niso bili ugotovljeni vsi vplivi na vse zavarovane vrste. Zaradi tega se potem seveda načeloma tudi postopek prevlade javne koristi sploh ne bi smel začeti. Še dva pomembna sklepa presoje vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti posega na okolje in naravo, se morata izvesti v okviru integralnega postopka za izdajo gradbenega dovoljenja. To je bil tretji sklep skupine. In pa četrti, glede na dejstvo, da se je postopek začel pred uveljavitvijo Gradbenega zakona, se predmetni postopek za izdajo tako integralnega gradbenega dovoljenja kot postopek prevlade javne koristi nadaljuje in konča v skladu z določbami tega zakona. Mogoče

že vodi postopek za prevlado, investitor dopolnjuje gradiva. Naša ekipa Direktorata za naravo je že povabljena, vključena v to. Mislim, da je ključno vprašanje natanko tisto, kar je bilo že odgovorjeno. Hvala za

postopki nadaljuje, ker v nekem trenutku sem bila res že malo skeptična, ker se v resnici ni veliko dogajalo oziroma vsaj meni se je zdelo, da se dogaja premalo. Pomembno je torej, da se s postopkom nadaljuje in da ni niti najmanjšega dvoma, da nismo odločeni, da pristopimo tudi k izgradnji zadnje v verigi spodnjesavskih spodnjesavskih elektrarn, torej hidroelektrarne Mokrice. Je pa še nekaj, to pa mora biti jasno, ni vprašanje samo izgradnja hidroelektrarne Mokrice, o čemer me domačini večkrat povprašajo, vprašanje tudi ni in ne sme nikakor biti, ali je dolžnost in odgovornost države, da poskrbi za protipoplavno zaščito in za prometno varnost na tem področju. Vse to bo dejansko najhitreje izvedeno, tudi najbolj učinkovito in najbolj ekonomično, ravno v sklopu izdaje oziroma izgradnje hidroelektrarne Mokrice in izdaje tega kompleksnega integralnega gradbenega dovoljenja v okviru sprejetega DPN, kot sem rekla, leta 2013. Karkoli drugega bi za Brežice ob današnji dinamiki umeščanja v prostor infrastrukturnih objektov pomenilo, da bo preteklo naslednjih 10 let, da se zgodi posamična izgradnja posamične protipoplavne zaščite, izgradnja prepotrebnega mostu čez reko Savo, v Brežicah imamo samo en most čez reko Savo in ta bo kmalu potreben obnovitvenih del, a če ne bomo imeli drugega mostu čez reko Savo, tvegamo kolaps, ki se bo vlekel vse do hrvaške meje, česar si zagotovo ne želimo. V nadaljevanju bom zadovoljna, če bo minister Kumer podal še par dodatnih pojasnil, vezanih na konkretne aktivnosti, ki se odvijajo Verjemita mi pa, spoštovana ministra, da bom z zastavljanjem vprašanj, vezanih na hidroelektrarno Mokrice, nadaljevala in budno spremljala časovnico, ki ste si jo zadali in ki je recimo ambiciozna, ampak

Hvala lepa. Bom strnil še prihodnje aktivnosti, ki smo jih začrtali na obeh ministrstvih v petih točkah, tako da bo zelo jasno. Najprej bomo kot ministrstvo, ki je pristojno za celovito presojo vplivov na okolje, pozvali investitorja k dopolnitvi poročila o vplivih na okolje. Seveda potem točka dve, da se takoj izvede ponovni postopek prevlade javne koristi.

se bom potrudil, da bo ta korak tri do konca meseca aprila 2024 tudi narejen, da se pripravi poziv k dopolnitvi presoje vplivov na okolje. Točka štiri, na podlagi tega poziva se potem naredi tudi podlaga oziroma na podlagi prejetih mnenj se potem to pošlje investitorju v obliki zahtev za odpravo vseh vsebinskih pomanjkljivosti,

bomo seveda na ministrstvu ta postopek nadaljevali in ocenjujemo, da bi ob predpostavki, da bo investitor seveda pravilno in ustrezno vse dopolnil, da lahko kvalitetno zaključimo presojo vplivov na okolje in samo poročilo, o tem ponovnem postopku potem ministrstvo odločilo, recimo, zelo ambiciozno, do konca letošnjega leta, se pravi do decembra 2024. To bi pomenilo od začetka do konca leto in štiri mesece, kar je z temi postopki, ki so trajali v preteklosti pri postopkih presoje vplivov na okolje z vsemi mnenjedajalci, soglasodajalci, izredno huda in ambiciozna časovnica. Oba z ministrom se tega zavedava, zato tudi nad tem bdiva od 12. februarja naprej in seveda tudi vse pristojne službe potem preganjava, da sledijo tej časovnici, ki sem jo ravnokar tudi povedal. Drugače pa vse ostale

sledilo tudi z ostalimi aktivnostmi. Mislim, da smo celo uspeli podpisati še s prejšnjim županom občine Krško dolgoletno zaostalo aktivnost sporazuma med Vlado Republike Slovenije in občino Krško ravno glede ostalih spremljajočih infrastrukturnih sklepov in s tem rešili deset- ali večletno debato, za kaj je pristojna Mestna občina Krško

Šaleško energetiko bodo selili na »slabo banko«. To je naslov članka z dne 4. 1. 2024, katerega soavtor je po mnenju predsednika Vlade najboljši raziskovalni novinar v Republiki Sloveniji, to je gospod Primož Cirman.

ki ga mora vsako leto pripraviti SDH, se pravi Slovenski državni holding. V tem programu pa so prvič do sedaj med ključnimi projekti navedli tudi, citiram: »/…/ pripravljalne upravljavske aktivnosti, vezane na morebitno izločitev premogovne dejavnosti in dejavnosti proizvodnje električne energije iz lignita na tako imenovano termoenergetsko družbo«. Moje poslansko vprašanje se glasi: V kateri fazi je načrt selitve Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje na slabo energetsko družbo oziroma slabo energetsko banko? Hvala.

Prihajate iz Koroške in zato verjetno posebnosti Koroške in Korošcev zelo dobro poznate. Iz Koroške prihaja tudi vaš državni sekretar. Moje vprašanje je danes namenjeno lokacijam satelitskih urgentnih centrov. 15. februarja 2024 je Vlada sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto in ta na področju nujne medicinske pomoči prinaša podlago za vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov. Enega od predlogov reorganizacije mreže nujne medicinske pomoči je sicer že v času mandata ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana konec leta 2022 pripravila takratna delovna skupina ministrstva. Takrat je predlog predvidel 12 urgentnih centrov in 20 satelitskih urgentnih centrov. V nekaterih lokalnih okoljih, kjer satelitski urgentni center ni bil predviden, so zato sledili ostri odzivi zaradi predvidene ukinitve zdravnikov v nujni medicinski pomoči. Takrat ste na ministrstvu že večkrat poudarili, da je reorganizacija še v fazi usklajevanja. Nato je aprila lani razširjena skupina ministrstva pripravila strokovna izhodišča za prenovo sistema nujne medicinske pomoči, v njem pa predvidela 10 satelitskih urgentnih centrov.

S takšno odločitvijo boste Koroško, Podravje in Pomurje povsem izključili, prebivalcem pa še dodatno omejili dostop do zdravstvenega varstva. Zato sem na vaše ministrstvo že 16. 2. podala pobudo, da se torej SUC v Radljah ponovno uvrsti v seznam. Zdaj vas pa sprašujem: Kateri kriteriji in katere analize so bile podlaga za takšno določitev lokacij satelitskih urgentnih centrov? / nemir

ter manj pošiljanja pacientov na nadaljnjo obravnavo na sekundarni ali terciarni nivo? Najlepša hvala za vprašanje in seveda tudi hvala za besedo. Ministrstvo za zdravje je na osnovi dokumenta izhodišča stroke za prenovo sistema nujne medicinske pomoči in na podlagi podatkov o obremenitvah urgentnih centrov pripravilo ta predlog meril in kriterijev za organizacijo dela v enoti nujne medicinske pomoči v obliki SUC-ev oziroma satelitskih urgentnih centrov. Te kriterije in merila je na svoji 35. seji obravnaval tudi Strateški svet za zdravstvo in podprl izvedbo organizacije satelitskih urgentnih centrov oziroma mrežo nujne medicinske pomoči. Sedanji kriteriji se od prejšnjih številnih variant, ki pa nikoli niso bile uradno stališče Ministrstva za zdravje, temveč so bili pogledi in predlogi različnih deležnikov, razlikujejo v tem, da se poleg kriterijev oddaljenosti enote NMP, na katero je opozarjalo tudi Računsko sodišče ob reviziji izgradnje urgentnih centrov, upošteva tudi kriterije velikosti števila prebivalstva oziroma števila prebivalstva na posameznem območju, ki ga enota nujne medicinske pomoči pokriva. Gre torej za večje kraje, kjer se posledično upošteva dejanske potrebe prebivalstva po razširjeni oskrbi v satelitskih urgentnih centrih, saj se pač v nasprotnem primeru dodatno obremenjuje urgentne centre s primeri, ki nimajo takšne stopnje nujnosti, da potrebujejo po obravnavi zdravljenje v bolnišnici. Posledično prihajamo v situacijo, da nam zdravniki iz urgentnih centrov ravno zaradi teh obremenitev odhajajo v okolja manjših enot nujne medicinske pomoči, kjer so te obremenitve v enakem časovnem obdobju potem bistveno manjše. V sprejeti uredbi za leto 2024, ki ste jo navedli, se je zato uredilo financiranje triaže na dodatnih petih lokacijah, ki po sprejetih merilih izpolnjujejo kriterije za SUC. To pomeni, da na teh lokacijah kljub morebitnemu izvozu vseh mobilnih ekip ostane triažna medicinska sestra in se zdravstveni dom potemtakem ne zaklene za uporabnike. Ukrep v tej fazi tudi v ničemer ne povečuje na teh lokacijah števila zdravnikov za izvajanje nujne medicinske pomoči. Omenjeni ukrep ne pomeni niti, da je število SUC-ev oziroma satelitskih urgentnih centrov dokončno, ne pomeni nove mreže lokacij 24-urnega zagotavljanja NMP, saj so kriteriji postavljeni na način, da lahko sosednje enote vzpostavijo skupno lokacijo, ki se lahko potem organizira kot SUC. Za določene enote, ki pa ne izpolnjujejo kriterijev za SUC, imajo pa morda morda določene specifične kriterije, ki opravičujejo krepitev organizacije službe NMP, se bodo v okviru dogovorov na regijskem nivoju poiskale ustrezne rešitve, recimo dolgoročne strateške točke za izvajanje NMP. Kot ukrepe na podlagi specifičnih kriterijev se smatrajo potrebe prebivalstva na podlagi zakonodaje s področja pacientovih pravic, na primer obravnava v jeziku narodne manjšine, ali posebnih pogojev delovanja na obmejnih problemskih območjih, kot je na primer izziv, da enota NMP nima teritorialne podpore več sosednjih enot in mora delovati okrepljeno za zadostitev potreb prebivalstva na terenu. Se pravi, služba NMP, nujne medicinske pomoči, po enakem principu delovanja kot do sedaj ostaja tudi na ostalih lokacijah zdravstvenih domov, čisto skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči. Slednje pomeni dosledno spoštovanje stališč lokalnih skupnosti, da se dežurstva ne ukinjajo z enostranskimi ukrepi s strani ministrstva, zato smo se odločili, da bodo kakršnekoli spremembe glede prihodnjih lokacij, izvajanja NMP ali morebitne optimizacije mreže v obliki združevanja dežurnih mest, o katerih je v nekaterih okoljih lokalna stroka že razpravljala, potekale v dialogu in v soglasju z vsemi deležniki na lokalnem nivoju. Hkrati pa seveda to pomeni tudi obveznost države, da v ta namen postavi ustrezno uravnoteženo mrežo, ki bo zagotavljala čim krajše dostopne čase, ustrezno usposobljene ekipe za delo na terenu in nujno potrebno infrastrukturo za ustrezne pogoje za delo.

to težko – ne mislite, da bomo kar zadovoljni s tem, da bomo rekli, okej, saj nekaj se dela. Jaz tudi vem, da ste ves čas v stiku, ministrstvo in Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, da ste seznanjeni z vsemi

ker se vsakodnevno vozim na tej relaciji, oziroma 45 kilometrov do Maribora, tudi to poznam in vam povem, da se ni enostavno pripeljati, sploh če gre za minute oziroma sekunde. Od najbolj oddaljenih zaselkov našega terena do najbližjega urgentnega centra je tudi od 80 do 90 kilometrov. Teren, ki ga pokriva ta zdravstveni dom, je zelo slabo dostopen in hribovit. Že na odboru sem povedala, največji delež na območju, ki ga pokriva Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, zajemajo gozdne ceste, skoraj 47 potem so občinske kategorizirane ceste, teh je 44 %, in samo 9,5 % je državnih cest.

veliko področje, tako da o tem sploh ni dvoma. Dejstvo pa je, da ne izpolnjuje kriterija, ki predvideva nudenje oskrbe na območju več kot 20 tisoč prebivalcem, zato ker zdravstveni dom zagotavlja NMP v občinah ustanoviteljicah za nekoliko več kot 15 tisoč prebivalcev. Ravno zato se je Zdravstvenemu domu prebivalcev. Ravno zato se je Zdravstvenemu domu Radlje ob Dravi že v letu 2021 dodelilo dodatna finančna sredstva v obliki financiranja dodatne medicinske sestre, ki naj bi ob zdravniku skrbela za neprekinjeno izvajanje NMP. Posledično bodo v letošnjem letu deležni tudi prestrukturiranja programa dežurne službe v program mobilne enote vozila urgentnega zdravnika, kjer je cilj doseči razbremenitev zdravnika NMP in na ta način omogočiti njegovo večjo dostopnost v ambulanti. Glede na podatke o obisku pacientov predvsem v času dežurstva v letu 2023, ki kažejo na določene potrebe prebivalstva, ki od podobnih enot odstopajo, se bo za Zdravstveni dom Radlje ob Dravi v okviru ureditve NMP v celotni regiji poiskala ustrezna rešitev za optimalno delovanje. Kot sem povedala že prej, v tej drugi fazi prehajamo na ministrstvu v res specifične dogovore s posameznimi regijami, kjer bomo upoštevali specifike ravno tistega področja in se bomo lokalno dogovorili za najboljšo možno rešitev, ki bo zagotavljala dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe v okviru NMP za vse prebivalce. Tako da ti ukrepi, ta uredba, kar je prinesla, je zaenkrat prvi korak. Sigurno bo prenova cele mreže nujne medicinske pomoči potekala dlje časa, ampak v tem drugem koraku prehajamo na pogovore v bolj lokalnih okoljih, ki jih izvajamo zelo aktivno, ne samo na Koroškem, pač pa povsod.

tudi kader. V vseh teh letih so zelo dobro opremljali s kadrom in tudi sicer, tako da so tukaj potrebni manjši posegi, manjša vlaganja v to. Prepričana sem in vem, da imate na ministrstvu vse te argumente, da v neki čim bližnji prihodnosti vendarle pride do ustanovitve SUC v Radljah, kajti gre gre predvsem za kvalitetnejšo in tudi takojšnjo obravnavo, tudi diagnostiko, kar pomeni, da lahko pacienta obdržimo in ga ne vozimo okrog po vseh možnih bolnišnicah, po vseh teh naših cestah. Tako da to bi zagotovo prineslo kakovostno zdravstveno varstvo. Kajti kvalitetna zdravstvena oskrba pač ne more biti merjena z evri. Hvala lepa. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v četrtek v okviru glasovanj. Kolegica Sara Žibrat bo zastavila vprašanje ministru za gospodarstvo, turizem in šport gospodu Matjažu Hanu. Izvolite, kolegica, imate besedo. Najlepša hvala za besedo. Hvala, minister, za vaš čas. Stanovanjska problematika v Sloveniji je še vedno dokaj pereča. Ta vlada je sicer precej okrepila republiški sklad, vendar pa vemo, da čez noč ne moremo zgraditi toliko javnih najemnih stanovanj, kot je po njih potrebe. Zato je ključno, da vzporedno pripravljamo tudi druge ukrepe, kot je recimo regulacija kratkoročnega najema, kjer v bistvu namesto betona lahko vplivamo na nepremičninski trg z drugimi, cenejšimi ukrepi. Po podatkih nepremičninskih družb so se najemnine v naši prestolnici v letu 2022 podražile za 15 % do celo 20 %, nekatere analize pa kažejo, da je skoraj petina tržnih stanovanj v Ljubljani, ki so bila zgrajena v preteklih 10 letih, naložbene narave in so po večini tudi v lasti podjetij. Potem nadalje še podatki Statističnega urada kažejo, da so v zadnjih 10 letih turistične nočitve v zasebnih nastanitvah za večstokrat presegle nočitve v gostinskih obratih. Po obstoječem Zakonu o gostinstvu se sobodajalstvo kot gostinska dejavnost lahko izjemoma opravlja tudi v stanovanjih, in ne samo v poslovnih prostorih. Pri oddajanju stanovanj za fizične osebe velja petmesečna omejitev oddajanja na leto, oddajajo se lahko tudi najemna stanovanja. Za pravne osebe, torej podjetja, največje investitorje, pa omejitev praktično ni. To neomejeno kratkoročno oddajanje stanovanj, ki niso registrirana kot gostinski obrati, v bistvu predstavlja neko nelojalno konkurenco gostincem. Za poslovne prostore recimo občine zaračunavajo višje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, višje so tudi druge dajatve, recimo prispevek RTV, potem odjem električne energije in podobno. Trenutno občine nimajo vzvodov za regulacijo kratkoročnega oddajanja stanovanj, so pa nekatere za to možnost že zaprosile državo. Regulacija bi bila potrebna predvsem v občinah z najvišjimi nepremičninskimi cenami, to so recimo primorske in gorenjske turistične občine. Problem pa so seveda študentska središča zaradi oddajanja sob tekom turistične sezone, kar negativno vpliva na študente, dijake in mlade družine. Na podlagi navedenega, spoštovani minister, me zanima: Ali na vašem ministrstvu že pripravljate novelo Zakona o gostinstvu? Kakšne rešitve pripravljate? Kdaj lahko to novelo pričakujemo v Državnem zboru? Hvala.

državi. Zadeva je zelo pereča, se strinjam. To je samo en del, kar lahko uredimo, da, bom rekel, pridemo do nekih normalnih najemnin v v tej državi. Je pa seveda potrebno še dve stvari zraven narediti. To je, da zgradimo več stanovanj, to je prvo. In drugo, da vendarle poskusimo enkrat zagristi v nepremičninski davek, da bodo ravno te naložbe posameznikov v stanovanja na nek način bolj obdavčene, ker pač Zdaj pa kar se tiče zakona. Na ministrstvu pripravljamo novelo Zakona o gostinstvu, kjer bo tudi ena od ključnih sprememb ureditev oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Seveda, drugi del bo pa namenjen gostinstvu, ki je v težavah. Jasno je, da je nepremičninski trg v nekem neravnovesju, še posebej, če lahko govorim, v Ljubljani, na Gorenjskem in na Obali,

ki so bila prej seveda namenjena študentom ali pa tudi družinam. Moje osebno stališče, spoštovana poslanka, je, da so stanovanja prvenstveno namenjena bivanju, in to bi morala biti neka osnova. Množično oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem pa seveda bistveno zmanjšuje ponudbo stanovanj za bivanje, hkrati pa predstavlja, tukaj tudi podkrepljujem vašo tezo, nelojalno konkurenco turističnim ponudnikom. Mislim, da smo v državi že dosegli soglasje, da to področje uredimo. Minuli četrtek je bilo v Evropskem parlamentu sprejeto stališče do uredbe o zbiranju in souporabi podatkov o kratkotrajnih namestitvah, zato pričakujemo tudi čimprejšnjo uredbo. Ampak ne glede na vse, mi bomo seveda v državi šli s polno paro naprej. Je pa res, malo smo čakali na ta stališča, in verjamem, da bomo da bomo mi ena prvih držav, ki bomo in to stališče Evropske komisije in uredbo in tudi svoje ideje spravili v zakonodajo. O čem premišljujemo? Ampak to je zdaj samo, o čem premišljujemo.

osebam, ki v stanovanju bivajo. Dogovoriti se moramo, kakšno soglasje morajo dobiti od sostanovalcev, kakšen procent, ali 75 stanovalcev, ki živijo v istem bloku, da soglasja ali je to 100 %, to je stvar dogovora, ki ga pač moramo sprejeti v nekem socialnem dialogu, če želite. Stanovanje, namenjeno kratkotrajnemu najemu, bo potrebno vpisati v register kratkotrajnih namestitev, ki bo predstavljal tudi enotno točko. V glavnem, vse te zadeve imamo na nek način v zaključni fazi. Mislimo, da je potrebno narediti zakon tako, da bodo lahko občine same na nek način zadeve potem urejale, ker niso vse občine v istem položaju. Lepo ste rekli, Gorenjska je spet različna od Primorske, Primorska je različna od Ljubljane, v Ljutomeru ali pa v Radečah pa tega problema žal nimamo. Žal To vendarle moramo vedeti, da ko bomo gradili zgodbo na eni strani, ne podremo zgodbe na drugi strani. Drugače pa hvala lepa za to vprašanje, ki je zelo pomembno. Je pa poleg te omejitve oddajanja v kratkotrajni najem potrebno v tej državi še vseeno graditi stanovanja, imeti neko pravo stanovanjsko politiko in tudi razmišljati, kaj bomo naredili z nepremičninskim davkom. Hvala lepa. Kolegica, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **SARA ŽIBRAT (PS Svoboda):** Najlepša hvala za odgovor. Me veseli, v kakšni smeri razmišljate in da ste omenili tudi potrjeno uredbo o izmenjavi podatkov glede kratkoročnega najema, torej, tudi na ravni Evropske unije se je zaznala ta potreba, ker stanovanjska problematika ni samo problematika Slovenije, ampak širše. Številna evropska središča so že uvedla določene omejitve, med prvimi je bila Barcelona, Airbnb so na nek način omejili tudi v Londonu, Amsterdamu, Rimu, Berlinu in še drugih središčih. Zato tudi pozdravljam to smer, da se bodo lahko občine glede na svoje specifike odločale, kako kako to omejitev vzpostaviti. Tako kot ste rekli, v Ljutomeru si verjetno želimo več turističnih nastanitev kot pa v Ljubljani. Tako da se že veselim, če bo to res, da bomo med prvimi evropskimi državami, ki bomo to uredbo tudi prenesle v svoj zakon in s tem izboljšale položaj mladih.

trajnostne, ki bodo vzdržne in ki bodo, kar je zelo pomembno, pravične vse. Pri tem mislim predvsem na mlade in druge ljudi, ki si težko privoščijo dom, ampak ga s tem zakonom ne bomo mogli na nek način urediti. Želim si, da bi bile pravične tudi za sosede, etažne lastnike v večstanovanjskih stavbah, ki imajo po stanovanjskem pravico tudi odkloniti soglasje, saj so skupni hodniki, stopnišča, dvigala in parkirišča tudi njihovi, in tudi, kar je zelo pomembno, da bi bilo pravično za lokalno prebivalstvo in za občine, ki na nek način tudi dobivajo sredstva iz komunalnega prispevka, iz infrastrukturnih kapacitet za tovrstni turizem,

Moja želja in želja na našem ministrstvu je, da pripravimo sorazmerno, uravnoteženo ureditev kratkoročnega oddajanja nastanitve gostom, ki pa bo širši del koncepta medresorskih inštrumentov, ki so na nek način pomembni za reševanje te problematike. Verjetno s tem ne bodo zadovoljni vsi, ampak nekatere zadeve bomo pa vendarle uredili. Verjamem, da bomo v roku nekaj mesecev, govorim meseca, dveh, imeli zakon že tako daleč, da bomo lahko na nek način dali v medresorsko